Слава Україні! Прошу народних депутатів займати свої місця. Шановні народні депутати, я нагадую, що ми не закривали наше пленарне засідання. Тому сьогодні відповідно до прийнятої нами Постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах воєнного стану та за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо пленарне засідання Верховної Ради України. Шановні колеги, за доброю традицією давайте разом розпочнемо цей день з Державного Гімну України.

сьогодні триває вже 57 доба героїчної боротьби українського народу та його армії проти широкомасштабної російської збройної агресії. Українські воїни кожного дня на всіх напрямках оборони нещадно б'ють російських загарбників на полі бою, виявляючи величезний героїзм, особисту мужність, демонструють високий професіоналізм і справжній взірець самовідданого служіння Батьківщині. Однак, на превеликий жаль, в цій жорсткій і злочинній війні ми втрачаємо своїх воїнів і мирних жителів. Попри біль і смуток втрат, великий український народ знає, що герої не вмирають, Україна завжди буде пам'ятати безсмертні подвиги наших мужніх воїнів. Шановні колеги, я прошу вшанувати хвилиною мовчання світлу пам'ять наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежну, суверенну, правову і демократичну Україну. Також вшануємо пам'ять наших мирних громадян, які були безвинно вбиті російськими окупантами.

Дякую. Прошу сідати.

Отже, у нас згідно з поданою заявою та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту повідомляю про входження народного депутата України Божкова Олександра Валерійовича до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Вітаємо. І відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та статей 59, 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про сформування та реєстрацію у Верховній Раді України дев'ятого скликання депутатської групи "Платформа за життя та мир",

Прошу народних депутатів взяти участь у сигнальному голосуванні і разом з сенсорною кнопкою натиснути, на зелену кнопку "За", шановні колеги, і утримувати до завершення результатів на табло, до появи результатів на табло. Шановні колеги, готові? Прошу народних депутатів голосувати. За-292 Можемо переходити до голосування. Всі фракції відображаються, деякі не голосували. Шановні колеги, давайте ще раз проведемо тестове голосування. Добре? Шановні колег, ще раз ще раз проводимо сигнальне голосування, прошу ще раз. Ми натискаємо тільки зелену кнопку для того, щоб подивитися, чи спрацювала система. Прошу народних депутатів зайняти свої місця і нагадую за сенсорну кнопку. Шановні колеги, прошу голосувати, ще раз сигнальне голосування. Добре. Можемо починати. Шановні колеги, переходимо до роботи. Перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою вам надано. Переходимо до розгляду питань порядку денного, починаємо з першого, ми домовилися у нас буде низка питань, які будуть без обговорення… Низка питань буде без обговорення, але дальше питання будуть з обговоренням. Шановні колеги, перше питання 7300. Це проект Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні, згідно з пунктом 31 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Президент України 19 квітня вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України (реєстраційний номер 7300) про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Відповідно до статті 189 Регламенту Верховної Ради України питання про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні розглядається Верховною Радою без голосування щодо включення його до порядку денного. засіданні профільний Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді прийняти зазначений проект закону в цілому. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України статей 189, 190 Регламенту Верховної Ради України, статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" ставлю на голосування для прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону України (реєстраційний номер 7300) про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні". Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Прошу народних депутатів голосувати.

За-300 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, шановні колеги. Наступний законопроект, по якому ми домовилися йти без обговорення, це законопроект 7194, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7194. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-302 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7278, це проект Закону проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками 7278. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-302 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Наступний законопроект 4284, це друге читання, це проект Закону про дерадянізацію. Шановні колеги, в Чистий четвер позбавимося радянських законодавчих актів, це дуже хороше. Ми домовлялися, що я надаю 2 хвилини тільки пану В'ятровичу, і ми голосуємо в другому читанні і в цілому. Будь ласка, Володимир Михайлович В'ятрович, і переходимо до голосування.

Доброго дня, шановні колеги! Справді, дякую пану Руслану за продовження доброї традиції Чистого четверга, коли саме в цей день ухвалювалися закони з декомунізації, зараз ми будемо розглядати Закон про дерадянізацію. Переконаний, що все, що нас об'єднує зараз з Росією, використовується Росією для того, аби послаблювати Україну. Тому всіляко підтримую такого роду ініціативи і дуже радий, що вони будуть ухвалені саме сьогодні. Разом з тим, я переконаний, що саме сьогодні ми мали б розглянути ще одне дуже важливе питання, яке безпосередньо День Перемоги 9 травня, який є основою російського міфу побєдобєсія, який використовується як інструмент для відновлення впливу на Україну, який використовується як інструмент для знищення всього українського. Я мешкаю у Ворзелі, в якому вбито за ці тижні близько 200 місцевих мешканців. Їх вбивці – молоді вояки Російської Федерації, більшість з них народжені на початку 2000-х років. Вони – продукти цього побєдобєсія, вони – ті, хто виховалися на культі победы 9 травня. Тому закликаю парламент парламент обов'язково розглянути законопроект 7297, обов'язково ухвалити його до цього року до 9 травня, для того, щоб ми цього року не відзначали це свято разом з Російською Федерацією. Ми маємо всією Європою говорити про перемогу над нацизмом саме 8 травня. Вже зараз відомо, що в Маріуполі 9 травня окупанти будуть святкувати на наших могилах, на наших кістках, на наших руїнах. Давайте не робити це синхронно з ними. Давайте відзначати перемогу над нацизмом разом з усією Європою саме 8 травня. Давайте 9 травня будемо відзначати День Європи. Дякую. Шановні колеги, я прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про дерадянізацію законодавства України (реєстраційний номер 4284). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-293 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Дякую. Шановні колеги, йдемо далі. Наступний ми домовлялися без голосування ще 7301, це проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання". Постанова 7301. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням редакційних уточнень комітету. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

і ми домовилися тільки що, що ще один законопроект ми проголосуємо без обговорення – 7270. Правильно я розумію? Підійшли сказали. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму та тимчасово окупованій території України (реєстраційний номер проекту 7270). Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-300 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, ми завершили блок законів, які ми робимо без обговорення. Наступні закони будуть з обговоренням. Але я прошу залишатися на місцях, тому що ми попросили, обговорювати будуть тільки ті фракції, які мають бажання, тому це не буде традиційних 15 хвилин, це буде менше. Але для цього нам треба спочатку проголосувати скорочену процедуру по цих законопроектах там, де перше читання. Тому, шановні колеги, переходимо до наступного законопроекту 7299. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Шановні колеги, я пропоную включити цей законопроект до порядку денного, для цього треба 226 голосів. Шановні колеги, прошу проголосувати за включення даного законопроекту до порядку денного сесії. За-302 Рішення прийнято. Далі я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу, шановні депутати, голосувати.

Дякую. Шановні колеги, ми домовлялися, що по цьому законопроекту ми одразу перейдемо без доповіді по цьому законопроекту до обговорення. Я правильно розумію? Чи потребуєте доповіді головного комітету? (Шум у залі) Не потребуєте. Прошу, хто з фракцій хоче висловитися? Тоді давайте запишемося. Будь ласка, прошу фракції записатися на виступи: два – за, два – проти.

Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович. Цабаль Володимир, будь ласка. Шановні колеги, фракція "Голос" підтримує Закон 7299, який направляє додатково 200 мільярдів гривень в резервний фонд державного бюджету, які будуть потрачені на оборону держави, на зміцнення оборони і на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Також ми вдячні комітету, який оперативно сьогодні зібрався і доповнив цей закон тезою, яка конкретизує, що гроші будуть іти тільки на ці цілі, оскільки резервний фонд – це дуже гнучкий механізм, з якого можна витрачати на будь-що. Але в цілому, крім цього закону, я хочу, користуючись нагодою, закликати всі міністерства, всі державні органи. Ми вже майже два місяці в стані війни, ми воюємо з агресором, вся економіка, всі державні органи влади, всі бюджетні розпорядники мають перейти на воєнний спосіб роботи. Що це означає? Це означає економія всіх видатків, які не стосуються оборони, і направлення всіх зекономлених видатків на обороноздатність країни. Також ми маємо розуміти, що що в цьому стані має бути дуже жорсткий контроль видатків, оскільки відомо, що дуже багато розпорядників можуть користуватись тим, що під час воєнного стану видатки потрібно проводити дуже швидко. Тому знову ж таки всіх закликаю, всіх народних депутатів, до жорсткого контролю державних видатків, як це ми зробили в цьому законі, коли знайшли, що не вказано конкретно, на що будуть витрачатись гроші, ми це вказали і сьогодні за це будемо голосувати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Южаніна Ніна Петрівна. Шановні колеги, насправді важко говорити, коли твоя країна у війні, коли економіка твоєї країни скоротилася на 35 відсотків, коли річні капітальні видатки всіх розпорядників повністю секвестровані, коли дуже багато невирішених питань, але в цей час країна має виборювати перемогу. Сподіваємося, що ця зала востаннє голосує за рішення без конкретизації розпорядників і видатків. Ми точно знаємо, що все суспільство, військові, які є надійними захисниками нашої країни, і ми будемо контролювати, щоб передбачені цим законом кошти в частині збільшення видатків Державного бюджету на 22-й рік за бюджетною програмою "Резервний фонд" в сумі 200 мільярдів гривень спрямовувалися виключно на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки і оборони та фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб. Ми вже переконалися, що саме належне фінансування нашої оборони забезпечить перемогу нашої країни в цій нічим неспровокованій війні. на фінансування саме нашої обороноздатності. Я дякую за те, що погодилися доопрацювати текст закону, і ми зможемо голосувати за цей проект закону за основу і в цілому також. А далі будемо всі разом контролювати. Дякую. Дякую. Будь ласка, Кириленко Іван Григорович, фракція "Батьківщина". Соболєв Сергій Владиславович, будь ласка. Соболєв, "Батьківщина". Наша фракція прийняла активну участь в доопрацюванні попереднього тексту закону. На наш погляд і переконання, фракції "Батьківщина", ті заходи, які пропонуються саме через надання в резервний фонд 200 мільярдів, дадуть можливість Кабінету Міністрів, Міністерству фінансів, казначейству дуже швидко ухвалювати відповідні рішення. Важливо, що враховані ті пропозиції, які стосуються направлення першочергово цих коштів для Збройних Сил України і для тимчасово переміщених осіб. Фактично це ті ключові напрямки, які дозволять сьогодні вирішувати оперативно те, що неможливо було вирішити через поправки до попередніх законів і Бюджетного кодексу, які надають можливість Кабінету Міністрів оперативно розпоряджатися коштами бюджету. Без сумніву, залишається проблема нарощення зовнішнього боргу. Саме тому Міністерству фінансів, Кабінету Міністрів в цілому треба приділити особливу увагу щодо списання тих боргів, які фактично висять найважчим тягарем на бюджеті країни. Ми чудово розуміємо, і я думаю, це розуміє і світ, і світові фінансові інституції, що саме в Україні зараз вирішується питання, чи буде виживати світ проти російського агресора, чи можливо в цих умовах протистояти реально і фінансовим, і військовим ресурсом. Тому фракція підтримає цей законопроект. Дякую. Дякую. Шуфрич Нестор Іванович, "Платформа за життя і мир". Дякую, шановний пане Голово. І хочемо подякувати за вашу наполегливість під час обговорення цього законопроекту на нашій Погоджувальній раді. І я хочу сказати, що сьогодні в тих умовах, в яких знаходиться наша країна, в умовах війни, ми не можемо демонструвати іншу позицію, ніж демонструємо зараз. Я також хочу подякувати керівникам двох фракцій, які на ранок змінили свою позицію і фактично дали можливість нам зараз проголосувати за цей закон в цілому і не чекати другого читання через тиждень або два. Ці 200 мільярдів гривень потрібні нашим військовослужбовцям, як ВСУ, так і представникам Нацгвардії та іншим, хто сьогодні захищає нашу країну, зараз і негайно. Тому я абсолютно переконаний і прошу після того, як цей закон буде проголосований, його зразу підписати, він невеликий, і віддати на підпис Президентові України. Ми сьогодні маємо демонструвати єдність. І всі політичні протиріччя мають залишитись за межами цієї зали, мають залишитись за межами цього часу. І якомога швидше ми маємо приймати рішення, які дійсно будуть підтримувати наших військових в їх боротьбі, якою сьогодні захоплюється увесь світ. Наша група голосує "за" в першому читанні і в цілому і закликаємо до цього всіх наших колег. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (реєстраційний номер документа 7299). Шановні народні депутати, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-296 Рішення прийнято. По фракціях, будь ласка. Наступний 7269. Шановні колеги, 7269. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану. Шановні колеги, ми маємо проголосувати декілька рішень. Перше – включити це питання до порядку денного сесії і 226 голосів, будь ласка. Прошу народних депутатів голосувати.

За-257 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-241 Рішення прийнято. Шановні колеги, є необхідність обговорювати, тому що в частині обговорення просто записатися тільки тих, хто хоче обговорювати. Тому що ми домовлялися, по-моєму, одна фракція тільки виявила бажання по цьому питанню.

Слово надається Бобровській Соломії Анатоліївні, фракція "Голос". Соломія Бобровська, фракція "Голос". Шановні колеги, ви знаєте, якщо чесно, мені дивно бачити розслаблену ситуацію і стан наш в залі, єдине, повертатися в такі умови, коли йде фактично друга хвиля сьогодні війни, особливо на сході і півдні, і вся країна у стані, в принципі, війни, повертатись до цих обговорень, які будуть тривати у нас годинами. Я особисто виступаю категорично проти. І вважаю, що тут не можна розслаблятися і повертатися до звичного, при всій повазі, режиму, якщо в когось на якихось територіях, слава богу, нічого над головами не літає. Повертаючись до цього законопроекту, абсолютно правильний. Але я хочу зауважити, що деякі керівники громад, які наголосили, де не було оголошено воєнного стану, дозволяють собі не просто керувати, а і в умовах війни ставити премії для своїх працівників до 200-250 відсотків. Як на мене, це є абсолютно неприпустимо в той час, коли фактично бюджет у нас просідає на мінус мільярди в бюджеті і фактично вже ось ми сидимо фактично з браком ресурсів, особливо в громадах, які сьогодні на передовій, а інші мають їм помагати. І, безперечно, я не можу сьогодні не сказати про Маріуполь. Наші хлопці захисники дорогі, тримайтеся. Ми віримо, що все ж таки ми побачимо всіх вас цілими і докладемо максимум зусиль для того, щоб ви вийшли і далі воювали на інших лініях фронту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Власенко Сергій Володимирович, фракція "Батьківщина". Дякую, шановний пане Голово. Ви знаєте, у попередньому виступі прозвучали, напевно, правильні приклади і правильні речі, але давайте скажемо чесно, є друга історія. Сьогодні Сьогодні представники органів місцевого самоврядування і керівники органів місцевого самоврядування стоять в перших лавах відсічі збройній агресії. На всіх територіях мери, керівники сільських, селищних громад є тими, хто стоїть в першому щаблі оборони. Вони роблять все, щоб ті міста, які потерпають від агресії, мали можливість жити, ті міста, які менше потерпають від агресії, теж могли, мали можливість жити, мали можливість приймати біженців, мали можливість нормально функціонувати, мали можливість забезпечувати функціонування місцевої інфраструктури і місцевої господарки. про мерів Бучі і Ірпеня до війни. Але де ті всі критики мерів Бучі і Ірпеня? А мер Бучі і мер Ірпеня були тими, хто стояв на захисті своїх громад, на захисті своїх міст під час війни. Тому дуже важливо під час війни, користуючись воєнним станом, не забирати і не перебирати необдумано повноваження органів місцевого самоврядування, і абсолютно важливо не передавати їх бездумно Звичайно, там, де вимагає цього воєнна, військова ситуація, там треба це робити. Але треба зберігати баланс, треба дати можливість органам місцевого самоврядування сьогодні ще більш ефективно виконувати свої функції і забезпечити функціонування місцевого господарства і можливості захищати свої міста, села і селища, і робити прихисток тим людям, які виїжджають в громади. Дякую. Дякую. Будь ласка, народний депутат Павленко Ростислав Миколайович, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Княжицький Микола, будь ласка, Друзі, про що цей закон? Він про те, що мери і голови громад там, де немає військових дій, самі формують виконкоми, кого хочуть, звільняють, призначають і звільняють керівників комунальних підприємств, формують бюджет. Фактично їм передаються всі повноваження рад там, де немає військових дій. Дуже прикро, коли ми, прикриваючись військовим станом, вбиваємо демократію, дуже прикро, коли ми не звертаємо уваги на ті опитувальники, які нам дають від Європейського Союзу, щоб стати кандидатами, і вводимо недемократичні корупційні норми. Інакше як мародерством під час війни такі речі назвати не можна. Ви знаєте, ми, прикриваючись війною, закрили незалежні телевізійні канали, відключивши їх від цифрової мережі Т2. Роблять це люди, які хочуть, щоб ми не отримали кандидатства, люди, які хочуть зараз обкрадати місцеві бюджети, фактично знівелювати діяльність місцевих рад зараз пропихають цей закон. А що якщо, не дай Бог, почнеться окупація? Якщо від однієї людини все залежить? Якщо ця людина зрадить, що ми будемо робити? Цей закон, на жаль, реально загрожує національній безпеці. Тому "Європейська солідарність" буде утримуватися під час голосування за цей закон. Разом з тим ми хочемо справді висловити щиру повагу тим мерам, які героїчно разом із своїми громадами утримують порядок в умовах окупації або коло окупації. Ми хочемо подякувати всім, хто бореться, і хочемо сказати, давайте не прикриватися війною там, де хтось хоче красти. Дякую. Ми будемо утримуватися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Нестору Івановичу Шуфричу, група "Платформа за життя та мир". Будь ласка, Нестор Іванович.

Дякую, шановний пане головуючий. На жаль, сьогодні на території всієї країни діє воєнний стан. Тому ми маємо, виходячи з того, що ми буквально декілька хвилин тому проголосували, а саме продовження воєнного стану до 25 травня, виходячи з того, що цей стан встановлений, і нами прийнято відповідне рішення, абсолютно логічно прийняття наступного закону. Щодо демократії, я думаю, що більшого прихильника демократії в цій залі, ніж депутати багатьох скликань, знайти складно. Але складно говорити про абсолютну демократію і захист її прав і відповідно обов'язків в умовах воєнного стану. Тому ми підтримуємо цей законопроект, виходячи з того, що на території усієї країни зараз є, на жаль, воєнна загроза. Сподіваємося на те, що відповідні рішення, які будуть надані, можливість яких приймати буде надана цим законом, не стануть предметом зловживання, а також стануть предметом відповідного контролю органів центральної виконавчої та воєнної влади. Ми підтримуємо цей закон. Дякую за голосування. Добре, і "Довіра". Я просто без окулярів, я не бачу. І після цього переходимо до голосування, запросіть народних депутатів до зали. Тарас Іванович Батенко. 12:45:59 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, попри насичений графік ми вважаємо, що є ряд законопроектів, які все-таки потребують доопрацювання, попри воєнний стан, який є в державі, нам треба розрізняти воєнний стан і воєнний стан з окупованими територіями і не з окупованими територіями. І ми не хочемо нашкодити нашим місцевим громадам, ті, які працюють і спокійно, наскільки можна спокійно працювати в режимі воєнного стану. Тому ми вважаємо, що цей законопроект 7269 потребує ще додаткового доопрацювання всіма фракціями і депутатськими групами. Його краще винести на наступне пленарне засідання. Дякую. Наша депутатська група буде утримуватися від голосування по ньому. Дякую. Будь ласка, народний депутат Бакунець. І, шановні депутати, займіть свої місця, після цього переходимо до голосування. Будь ласка. 12:46:49 БАКУНЕЦЬ П.А. Так, однозначно, що воєнний стан в нашій країні вимагає прийняття швидких оперативних рішень. Так, однозначно, ми з вами бачимо, як велика кількість міських голів є прикладом для того, як потрібно допомагати нашим захисникам, нашим воїнам, нашим героям. І сьогодні, коли є вже чітка співпраця між військовими адміністраціями, між міськими радами, між міськими головами для того, аби допомагати нашій армії здобувати перемогу, нам з вами слід задуматися, чи варто все ж таки нівелювати голос і кожного депутата в кожній громаді. Можливо, спільно міські голови з депутатами краще працюють і краще думають для того, аби допомагати нашій армії, аніж відповідальність ставити лише на одних міських голів. Тому задумаймось при голосуванні… Дякую. Шановні колеги, прошу зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту, а також скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання відповідно до частини другої статті 116 Регламенту. Мова йде про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану (номер законопроекту 7269). Готові, шановні колеги? Прошу народних депутатів голосувати. За-230 Рішення прийнято. По фракціях. Переходимо далі. Наступний законопроект 7275. Готові, колеги? 7275. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану. Шановні колеги, ми маємо проголосувати про включення цього законопроекту до порядку денного сесії. Треба 226 голосів. Прошу народних депутатів підтримати. Прошу голосувати, шановні колеги. За-299 Рішення прийнято. Шановні колеги, треба розглянути це питання за скороченою процедурою. Ставлю таку пропозицію. Прошу голосувати.

За-253 Шановні колеги, як і домовлялися, без доповіді основної, без доповіді комітету, переходимо одразу до обговорення цього законопроекту. Прошу фракції записатися: два – за, Прошу Юрчишин, шановний Юрчишин Ярослав Романович, фракція політичної партії "Голос". Железняк Ярослав Іванович, я розумію. Будь ласка. Шановні друзі, напевно, це один із тих законів, заради якого ми, в принципі, маємо сьогодні зібратися. Для розуміння. Зараз люди, які виїжджають з мого рідного міста Маріуполь, виїжджають без документів, без трудових книжок, без можливості звільнитися або закрити ФОП, тому що дуже довгий час у нас не працювали реєстри. Вони ідуть ставати на облік по безробіттю для того, щоб отримати якісь гроші. Вони виїхали без нічого. І скоріше за все їм немає куди повертатися, їх будівлі, їх домівки, їх квартири вже спалені або розрушені орками. І ми зараз не можемо їх поставити на цей облік по безробіттю, тому що процедура така, що ви маєте бути звільнені, мати трудову книжку, пройти велику кількість кіл пекла для того, щоб зареєструватися по безробіттю. І цей закон, я дякую за нього, він спрощує цю процедуру, щоб вони буквально за день змогли отримати пособие по безробіттю. Це зараз може бути 9 тисяч 860 гривень. Це ті гроші, за які вони будуть жити. Тому я вас дуже прошу, ми часто тут займаємося політикою, але заради людей, які виїхали з Маріуполя, заради людей, які виїжджають з інших міст, які зараз, на жаль, і потерпали і потерпають від військової агресії орків, давайте не будемо заговорювати цей закон, а приймемо його.

Дякую за слово і дякую попередньому виступаючому, за підтримку цього законопроекту. Цей законопроект не політичний. Комітет рекомендував прийняти цей законопроект за основу з правками комітету і в цілому саме тому, що він стосується і ВПО, які сьогодні безробітні і не мають на руках документів, саме тому, що Фонд безробіття і Державний центр зайнятості два тижні тому був дотований додатково на мільярд гривень, оскільки має дефіцит, і ми мусимо цим людям надавати підтримку в цей воєнний час. Законопроект діє виключно в воєнний час. І тому є незрозумілою позиція фракцій, які не хочуть приймати цей законопроект сьогодні в цілому. Законопроект, крім всього, передбачає допомогу по безробіттю, що вона призначається з першого дня звернення громадянина до отримання статусу безробітного. Виплата цієї допомоги здійснюється без особистого відвідування Державного центру зайнятості. Цей законопроект нагадаю, що він діє в рамках соціального страхування, і сьогодні недостатньо частини єдиного соціального внеску для того, щоб компенсовувати все. Саме тому бюджет цього фонду надає це право Кабінету Міністрів затверджувати, і як я вже сказала, Кабмін дофінансовував цей законопроект на мільярд гривень. Таке фінансування буде цим фондом потребувати і в подальшому. У мене велике прохання до залу

Шановні колеги, будь ласка, Гончаренко Олексій Олексійович, фракція "Європейська солідарність". 12:54:13 ГОНЧАРЕНКО О.О. Олексій Гончаренко. Друзі, треба терміново приймати цей законопроект, немає взагалі тут навіть якоїсь розмови щонайшвидше, тому що мільйони людей сьогодні в Україні потребують цього рішення, мільйони людей. Ми зараз всі з вами дивимося, у нас в усіх рана в серці за те, що відбувається в Маріуполі на "Азовсталі", де наші герої сьогодні продовжують боронити його, хоч там Путін заявляє, що він щось взяв. Ми знаємо, що він може взяти, – навіть не зможе взяти щось в себе і потримати. Тому він нічого, звичайно, не взяв. Але мільйони людей, у тому числі ті люди, які працювали на "Азовсталі" зараз, вони вимушені тікати, і вони мають отримати якусь допомогу від держави. І коли вони приходять в управління соціального захисту, коли вони хочуть оформити свою допомогу по безробіттю, їм кажуть, а покажіть документ, що ви звільнилися. Документ з "Азовсталі" вони покажуть чи звідки, де все згоріло, де нічого нема? І тому наш документ – це той жах, який відбувається в країні, і тому нам треба терміново прийняти цей закон для сотень тисяч українців, які зможуть піти подати заявку відповідну і з моменту подачі заявки отримувати допомогу по безробіттю. Тому що це сьогодні для багатьох, на жаль, сотень тисяч українців єдина можливість вижити. Для тих юдей, які не покинули країну, для тих людей, які вірять, що вони повернуться до нормального життя, до своєї роботи. Але сьогодні вони потребують цієї підтримки. То ж, друзі, голосуємо. Тут нема про що сперечатися. Тут нема ніяких партій і політики, тут є одне – допомогти мільйонам українців. Приймаємо це рішення, даємо їм доступ до допомоги по безробіттю, щоб вони зараз швидко змогли все оформити і отримували гроші зараз. Слава Україні!

Доброго дня, шановні колеги! Цей закон, який ми зараз розглядаємо, 7275, надзвичайно важливий, і життя, особливо життя в умовах військового стану підказує нам, що такий закон потрібно проголосувати і вести дискусію щодо цього законопроекту просто не потрібно. З цими проблемами стикаються сьогодні дуже багато людей не лише по всій Україні ті, які втратили у зв'язку з війною роботу, також цей закон потрібний для тих людей, які сьогодні служать як в Збройних Силах, так і служать особливо в рядах територіальної оборони. Тому що сьогодні у складі територіальної оборони дуже багато людей, які є безробітними або втратили роботу в зв'язку з тим, що там, де вони раніше жили, працювали, ця територія тимчасово окупована. І для таких людей цей закон сьогодні дуже і дуже потрібний. Тому наша група буде голосувати за цей закон.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Насправді команда "Батьківщини" підтримує цей законопроект. Більше того, пропонує, як і на засіданні комітету, ухвалити його за основу і в цілому. На засіданні комітету відбулася дискусія. І я дякую голові і членам комітету, була врахована позиція Юлії Тимошенко, яка вносила конкретні пропозиції щодо удосконалення цього законопроекту. Насправді він вирішує ті всі проблеми, з якими стикаються тимчасово переселені особи в державі. Нині за цим законопроектом, в разі його ухвалення, їм не потрібно навіть буде особисто з'являтися в центри зайнятості, вони насправді будуть реєструватися. Упрощено до максимуму всі бюрократичні процедури. І це справді законопроект, який буде слугувати підтримці цих людей. І майже 10 тисяч максимальна допомога. Голосуємо "за" і бажаємо, щоб ті люди чимшвидше повернулися до своїх… Дякую. Будь ласка, ще Шахов, це завершальне буде сьогодні слово по цьому законопроекту. І прошу народних депутатів займати свої місця. Будь ласка, Шахов. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, як Маріуполь, також і Луганщину рівняють з землею наші вороги. Сьогодні немає тимчасових переселенців, сьогодні є люди – біженці, які залишилися безхатьками і живуть практично в інших областях нашої держави, і поїхали кудись до своїх дальніх родичів, може за кордон. Наша задача сьогодні – прийняти цей законопроект, а також дати можливість негайно розбудувати для людей житло, підняти всі, може, літні табори і дати також можливість людям розселитися, щоб люди не бідкалися сьогодні по десять людей в однокімнатній квартирі у Львові, на Хмельниччині, на Волині і так далі. Наша задача – максимально захистити людей, які сьогодні виїхали з-під бомб практично, Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Це справді дуже важливий законопроект. І я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками законопроект 7275. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану (7275). Шановні народні депутати, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-296 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Йдемо далі. Наступний законопроект 7227. Це проект Закону про внесення про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану. Я пропоную проголосувати про включення цього питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати.

За-270 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-244 Рішення прийнято. Шановні колеги, я пам'ятаю, з цього законопроекту хотіла виступити тільки "ЄС". Ще хтось хоче виступити з цього законопроекту? А, ще "Слуга народу". Ну, тоді записуйтесь: два – за, два – проти, друзі.

Запропоновані зміни до Закону України "Про електронні комунікації" є дуже необхідними і доцільними, особливо в умовах надзвичайного та воєнного стану, який зараз запроваджений в нашій країні. Прийняття цього законопроекту забезпечить стале функціонування сфер електронних комунікацій і комунікаційної мережі взагалі нашої держави в умовах воєнного стану і дозволить уникнути втручання в її функціонування. Тому прошу підтримати та проголосувати. Дякую.

Шановні колеги, цей законопроект потрібен, і ніхто не сперечається в тому, що його треба приймати. Але я дуже хотів би звернути вашу увагу на те, що він виписаний таким чином, що, є можливість зловживати деякими формулюваннями. Шановні колеги, давайте ми все ж таки послухаємо один одного, я прошу уваги не так часто. Не можна уваги попросити, ні? Русский военный корабль пошел на х…! Так краще, да? О, нарешті увага є. Все. Дякую дуже. Так от, колеги, я ще раз вас прошу в першому читанні цій законопроект можна, звичайно, підтримати. Ми, звичайно, це робити не будемо. Тому що те, що там виписано дає можливість зловживати частотами, на думку наших юристів. Тому що, коли відключають три канали і взагалі жодного пояснення цьому немає, то ми будемо дивитися на кожну абсолютно норму для того, щоб вона не була використана в цьому напрямку. Тому що, якщо нам сьогодні просто волюнтаристськими засобами закривають рота, то це не є шлях для країни, яка дала свої відповіді на питання опитувальника в Європейський Союз. В Європейському Союзі не відключають канали без жодних пояснень, взагалі жодних. Тому я дуже прошу комітет, ми працюємо нормально, ми в діалозі, все ж таки врахувати до другого читання наші поправки, які уточнюють, що це не стосуватиметься, ці норми, які будуть запроваджені в законопроекті, в телебаченні і радіомовленні. Це зробити дуже легко. І ще раз, давайте один одного чути, тому що зараз такий час, коли варто все ж таки всіх, хто виступає, слухати уважно, поважаючи кожного. Дякую. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу та скоротити наполовину строки подачі пропозицій до другого читання законопроект про внесення змін до Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності організації роботи постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг в умовах воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7227). Готові голосувати? Тобто за основу і скорочуємо строки. Розумієте, так? Будь ласка 7227. Прошу народних депутатів голосувати.

За-245 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 7264. Так, 7264, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану. Шановні колеги, він потребує голосування про включення до порядку денного. Прошу народних депутатів голосувати за включення до порядку денного, треба 226 голосів.

За-293 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. За-249 Рішення прийнято. Шановні колеги, я пам'ятаю, що принаймні фракція "Батьківщина" хотіла висловитися. Ще хтось хоче висловитися з цього питання? Ніхто більше не хоче. Тоді хто від фракції "Батьківщина"? 2 хвилини. Шановні колеги! Без обговорення, да? Голосуємо тоді. Шановні колеги, дякую за конструктивізм. Тому я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та скорочення строків подачі пропозицій, поправок та підготовки до другого читання законопроект 7264. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо безперебійного виробництва та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-293 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Наступний законопроект 7289, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану. Ми маємо проголосувати за включення цього питання до порядку денного сесії, потрібно 226 голосів. Прошу народних депутатів голосувати. За-246 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-248 Рішення прийнято. Я теж пам'ятаю, що фракція "Батьківщина" просила з цього питання і "Європейська солідарність". Тоді записуємося: два – за, два – проти, колеги.

Шановні колеги, шановні українці, ви знаєте, на перший погляд, законопроект виглядає майже ідеально, бо спрощує надання в користування земельними ділянками для потреб національної економіки, аграрного сектору та громадян України на час воєнного стану. Але, як завжди, без "але" не обійшлося. І я вам можу сказати, що зауважень тут дійсно багато, і вони досить критичні, не дивлячись на те, що, як то кажуть, думка закладена у законопроект добра. Перше. Ніяк не визначений механізм зміни цільового призначення земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти евакуйованих підприємств після припинення чи скасування воєнного стану. А це дуже важливий момент, бо підприємства, можливо, не евакуюються там на місяць чи два, вони евакуюються на довгий період часу. Друге. От ви просто вдумайтеся в те, що я зараз кажу. Зі змісту змін випливає, що право на одержання в оренду без проведення земельних торгів земельної ділянки державної та комунальної власності для розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених із зон бойових дій, надається лише для окремих осіб та підприємств, увага! – визначених в окремому переліку відповідно до спеціального спільного рішення адміністрацій областей з яких і до яких евакуюються підприємства із зони бойових дій. Тобто ти маєш іти на поклон до адміністрації. Але більш доречним, чесно кажучи, було б надати право оренди земельної ділянки без проведення земельних торгів для розміщення виробничих потужностей всім підприємствам будь-якої форми власності із зон бойових дій та встановити механізм набуття такого права, наприклад, прийняття відповідного рішення на підставі поданої заяви вже постфактум, бо ми маємо полегшувати, а не, вибачте, робити "вільну касу" в адміністраціях, які будуть: цим дамо – цим не дамо. І я, чесно кажучи, пропоную не підтримувати зараз цей законопроект, поки там не будуть виправлені ці критичні зауваження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Клименко Юлія Леонідівна, фракція "Голос". Шановні колеги, законопроект вимагає, звичайно, серйозного доопрацювання, тому що, дійсно, він є дискримінаційний для різних форм підприємств. Але хочу звернути увагу на те, що взагалі цілісної концепції переміщення і запуску нашої економіки в воєнний час у нас відсутня. Ми перевозимо якісь підприємства, які залишаються в зоні бойових дій, які залишаються на окупаційній території. Наприклад, деякі підприємства і книгарні, які друкують наші підручники підручники для наших дітей у школі, залишилися в Харкові, і тепер ми не знаємо, чи будемо у вересні мати підручники, чи не будемо мати. Чому держава не забезпечує переїзд і приватних, і державних підприємств, які є стратегічними? Це не тільки металургійні комбінати чи комбінати, які виробляють техніку військову, військові підприємства, а також книгарні і все, що нам потрібно для забезпечення нормальної життєдіяльності в умовах війни, яка, на жаль, продовжується не місяць і не два, і, можливо, буде продовжена на декілька місяців. Тому, шановні колеги, закликаємо, щоб і цей, і інший законопроекти були більш системними, доопрацьованими, ми будемо допомагати це правками. Але, шановні колеги, нам треба думати про воєнну економіку не на 30 днів, не 20 20 днів, а хоча б до кінця цього року, розуміючи, які підприємства терміново треба евакуйовувати, перевозити, запускати, створювати там робочі місця, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб, а також жити і працювати в цьому режимі. Це не на один день і не на один місяць, на жаль. Тому давайте подумає комплексно як це має робити. Поки що це працює, на жаль, в ручному режимі, а вірніше, воно не працює. Тому це один із законопроектів, які потрібні, який повинен бути доопрацьований, але давайте ми все ж таки подумаємо, як ми будемо жити далі в умовах воєнної економіки, яка, на жаль… стратегія якої відсутня. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Шуфрич Нестор Іванович. І, шановні колеги, після цього переходимо до голосування, народні депутати, займіть свої місця. Будь ласка, Нестор Іванович. В мене вибило, що ви просилися. Ви не просилися? Дякую, Нестор Іванович. Переходимо до прийняття рішення, шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та скороченням строків подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7289). Шановні народні депутати, прошу голосувати.

За-233 Рішення прийнято. По фракціях. Наступний законопроект 7282, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності. Шановні колеги, я ставлю пропозицію проголосувати за включення цього питання до порядку денного сесії. За-301 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-254 Рішення прийнято. Шановні колеги, як домовлялися, тільки обговорення: два – за, два – проти, будь ласка. Сергій Володимирович Власенко, фракція політичної партії "Батьківщина", будь ласка. Кучеренко, будь ласка,

Безумовно, фракція "Батьківщина", як і усі, розуміє, що нам з вами предстоит дуже потужна робота по відновленню зруйнованих міст, по відновленню зруйнованих житлових та нежитлових будівель, по відновленню промисловості. І, безумовно, ми мусимо все зробити, щоб це робити якомога швидше. Але що наш трошки лякає в цьому законопроекті. Ну, по-перше, терміни його обговорення. На 37 сторінках дуже непростий законопроект, який, власне кажучи, буквально за декілька днів пропонується без суттєвого професійного обговорення прийняти. Ми чудово розуміємо, що зараз черга забудовників, і це непогано, мабуть. Ми всі певною мірою знаємо, що таке забудовники. Ми бачимо, як вони забудували і можуть забудувати все навкруги. Ми розуміємо, як можна на землях без дозволу, без громадського обговорення, без погодження з усіма зацікавленими сторонами забудувати все, що можливо. Але давайте все ж таки зрозуміємо і не будемо повторювати ті помилки, в яких ми жили останні роки. На жаль, в цьому законі ми бачимо інтереси забудовників, ми бачимо інтереси освоїти величезні гроші, які вже в очікуванні, де мільйони, мільярди допомоги, але ми не бачимо реального бажання робити це: перше – без корупції, друге – робити це так, щоб дійсно ми будували сучасні нові міста і відновлювали за сучасними нормами не тільки житлового будівництва, але і схем теплопостачання, водопостачання, інфраструктури, і головне – робити все, щоб від цього наповнювався наповнювався місцевий і державний бюджет. Тому ми будемо утримуватися, але готові з вами конструктивно доопрацьовувати цей законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Марусяку Олегу Романовичу, фракція "Слуга народу", будь ласка.

Дякую. Шановний пане Голово, шановні колеги! Війна закінчиться, я абсолютно переконаний, що зусилля нашої переговорної групи завершаться успіхом, ми отримаємо такий мирний договір, який забезпечить нам подальше просування тільки вперед, і нам потрібно буде відбудовувати фактично знищені наші українські міста. І цей законопроект якраз спрямований на те, щоби спростити і унеможливити будь-які зловживання і максимально ефективно використовувати можливості наших будівельників, використання у тому числі й бюджетних коштів щодо відновлення наших міст, надання можливості будівництва квартир, приміщень соціального призначення для наших громадян. Тому наша фракція підтримає цей законопроект. Група проголосує в першому читанні. А якщо буде можливість, підтримаємо і в цілому, якщо така пропозиція наступить. Ми сьогодні маємо відстояти на лінії фронту нашу державність і вже сьогодні думати про те, як ми будемо відновлювати і відбудовувати нашу країну. Голосуємо – за. Дякую за увагу.

Дякую. Колеги, ми всі з вами бачили на власні очі масштаби тих руйнувань, з якими сьогодні стикнулася країна. І, очевидно, ми прекрасно розуміємо, що є нагальні питання, які потребують негайного вирішення для того, щоби забезпечити потреби тих людей, що опинилися без домівок, для того, щоби забезпечити потреби окремих підприємств, які змушені були переїхати. Тому ми розуміємо і підтримуємо започаткування окремої програми про відновлення населених пунктів. Але одночасно ми не можемо погодитися з тим, що під прикриттям воєнного часу пропонується в цьому законопроекті назавжди відмінити частину прозорих процедур і вимог до будівництва. Тому я сподіваюся, що ви, колеги, розумієте, що після крові і страждань українського народу ми не маємо жодного права допустити, щоби були які-небудь сумніви щодо ефективного використання коштів, які будуть спрямовані на відновлення України. І тому наше з вами завдання як депутатів – забезпечити наявність прозорих процедур, забезпечити наявність підзвітності з боку парламенту до виконавчих органів влади. Тому тільки в першому читанні ми будемо готові підтримати цей законопроект. Але якщо всі намагання під прикриттям воєнного часу змінити містобудівельні норми назавжди не будуть змінені в цьому законопроекті, не будемо його підтримувати в другому. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили… А, будь ласка, ще Железняк Ярослав Іванович. І прошу народних депутатів займати свої місця, будемо переходити до прийняття рішення після доповіді Ярослава Івановича. Будь ласка, Ярослав Іванович. 13:23:20 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. По-перше, користуючись можливістю, прохання до в першу чергу СБУ, інших органів звернути увагу на деяких голів ОТГ, особливо прифронтових територій, тому що там є багато питань, що саме через їх дії ми не можемо отримати достатньо сильні позиції. По-друге. Ви знаєте це той закон, який має єдину ваду, єдину проблему, дай боже, щоб у нас вистачило грошей все це втілити і відбудувати. І відбудовувати нам буде дуже багато чого і, на жаль, для багатьох людей. Але головне тут, якщо навіть будуть гроші, не відбудовувати старе. Не відбудовувати старі хрущовки, старі теплостанції, котельні – треба будувати нове. І я сподіваюся, як тільки ми переможемо, у нас будуть і гроші, і нові технології для того, щоб ми побудували нову енергоефективну державу. Дякую. В першому читанні можна голосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу... Чи ви хочете теж? Бакунець, хвилина ще, да? Не виступала ваша група, да? Будь ласка. Шановні колеги, однозначно, що даний законопроект є на часі, адже ми з вами розуміємо, що роботою кожного з вас і кожної громади ми допомагаємо нашим захисникам крок за кроком наближатися до всіма очікуваної перемоги. І вона настане, і дуже швидко. І однозначно тоді в багатьох громадах потрібно буде робити величезні вкладення коштів різними будівельними фірмами, адже багато потрібно буде відбудувати. Також потрібно буде завершувати і відкривати об'єкти в цих громадах, в цих областях, де не було військових дій, для того, аби і тут був розвиток. Тому перед нами багато роботи. Пропоную підтримати даний законопроект. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту, а також скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок на підготовку до другого читання проект Закону щодо внесення змін до деяких законів України щодо першочергових заходів реформування сфери містобудівної діяльності (реєстраційний номер проекту 7282). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-268 Рішення прийнято. Йдемо далі, шановні колеги. Наступний законопроект 7249. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану. Я ставлю голосування про включення до порядку денного сесії цього законопроекту, 7249. Прошу народних депутатів голосувати.

За-247 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За-233 Рішення прийнято. Шановні колеги, як і домовлялися, виступають тільки ті, хто бажає. Будь ласка, два – за, два – проти запишіться.

Кириленко Іван Григорович, будь ласка. Дякую. Шановні друзі, я хочу спокійно пояснити, чому, і я є особисто співавтором цього законопроекту, і на його прикладі продемонструвати, які, на жаль, помилки ми з вами робимо за ініціативи, зрозуміло, на жаль, влади, і як нам їх доводиться виправляти через певний термін. Я хочу нагадати, що десь півтора місяця тому в такому екстазі наповнення бюджету ми наприймали змін до Податкового кодексу, думаючи, що воно дійсно наповнить бюджет. У тому числі ми ввели нову ренту на газовидобуток і сказали: добувайте і платить. Підняли цю ренту і все інше. Хочу вам пояснити, що за останні декілька місяців падіння споживання газу приблизно 50 відсотків. Тобто немає споживання. Газ видобувається, але не продається. Частина компаній як приватних, так і державних просто консервує свердловини і зупиняє видобуток газу, тому що вони, згідно з тим, що ми прийняли півтора місяця тому, мають одразу платити ренту. Пропонується цим законопроектом негайно виправити цю ситуацію і нарахування ренти здійснювати, але платіж ренти тільки виключно після реалізації. Оця частина компаній, при чому це стосується як НАК "Нафтогаз", так і приватних компаній зараз видобутий газ закачує в сховище. Тобто дати їм можливість платити ренту, коли буде реалізація, коли буде споживання цього газу. І останнє. Відкрию вам таємницю. Ініціатором цього законопроекту виступає НАК "Нафтогаз України". Ви знаєте і моє відношення особисте до цієї компанії-монополіста, і відношення нашої фракції, але це той випадок, коли нам треба, на жаль, виправляти наші помилки і не дати впасти… Герасимов Артур Володимирович, фракція "Європейська солідарність". Южаніна Ніна Петрівна. Шановні колеги, шановний пане Голово, насправді мене дуже дивує шум в залі і байдужість наших колег до розгляду проектів законів по суті, тому що, коли ми говоримо, що Верховна Рада не приймає участі в прийнятті зараз рішень, то ось якраз цей приклад, коли ми є в залі, але ми не слухаємо, про що ми говоримо, а це означає, не приймаємо неповністю виважені рішення. Стосовно цього проекту закону. Насправді є діюча норма і уже ми протягом місяця чуємо від наших керівників, від Президента, від уряду про те, що платники податків мають право платити податки стільки скільки в них є коштів. Це стосується і тих підприємств, які добувають газ. Тобто я хотіла би, щоб всі почули, що у зв'язку з тим, що, не будемо зараз говорити, що саме 15 березня прийняті зміни в Податковий кодекс, якими встановлено диференційовану ставку податку ренти на газ, не будемо говорити, чи правильно закладена формула і база обрахунку оподаткування рентою, треба говорити про те, що платники на сьогодні мають право платити тільки податки в тій сумі, в якій у них є кошти. Якщо зараз газ, майже 50 відсотків газу, не споживається промисловими підприємствами і вони є у надлишку в наших видобувних компаній, то нехай платять стільки, скільки можуть, скільки можуть, тобто скільки грошей отримали від реалізації. Коли ви пропонуєте цю норму, ви вводити якраз безобліковість тих сум, які будуть платити в майбутньому, коли всі газовики будуть продавати цей газ. І ще одне питання. А де тут вирішення енергетичної безпеки країни? Чому профільний комітет не скористався цією можливістю зараз і не запропонував всім добувним компаніям, які мають надлишки газу, щоб щоб НАК "Нафтогаз" викупив цей газ для населення по ціні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається Бобровській Соломії Анатоліївні, фракція політичної партії "Голос".

Окрема вдячність тим, хто заплатив наперед. І окрема вдячність в тому числі і нашим фіскальним органам, які іноді дуже в ризикових, небезпечних для себе і своїх сімей ситуаціях залишалися на місцях і виконували свої обов'язки. Дякую вам за це, за те, що у нас є гроші для того, щоб закуповувати більше куль і більше захисту для наших хлопців та дівчат на фронті, які нас захищають. По-друге. Цей законопроект можна голосувати. Дуже просто пояснюю, про що він. Він про те, що вас будуть оподатковувати за газ, який ви продали, а не який видобули. Можливо, в мирний час це було б алогічно, але зараз це необхідно, тому що така структура. Цей законопроект точно треба голосувати тільки за основу. На комітеті представники, я думаю, всіх фракцій мали свої зауваження, які ми будемо додавати до другого читання для того, щоб, з одного боку, не було зловживань з боку бізнесу, а з іншого, щоб це було справедливе оподаткування. І останнє. Знову ж таки користуючись можливістю, звертаюся до всіх наших підприємців, ті, хто можуть зараз працювати, працюйте, ви є тим тилом, який забезпечує зараз наш фронт. Якщо ви можете платити зарплату – платіть, якщо можете експортувати – робіть це. Нехай вас не мучить совість, що ви зараз не в теробороні або в Збройних Силах України, якщо державі буде потрібно, вона вас покличе. Але, будь ласка, відновлюйте нашу економіку, тому що завдяки сильній економіці ми провалимо головний план Путіну, тому що у нас не вистачить сил, у нас вистачить, а от у Росії ні. Дякую. Дякую. Шановні колеги… Будь ласка, Гетманцев Данило Олександрович від "Слуга народу", і після цього переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, Данило Олександрович. Шановні колеги, хочу привітати з Чистим четвергом і з відновленням нашого політичного життя, з усіма його прикрасами і недоліками, як, наприклад, щодо цього закону. Дискусія, мені здається, абсолютно зайвою. Ми прийняли з вами місяць тому абсолютно правильне рішення, яким підвищили ренту на газ з найбагатших видобувників-компаній, які видобувають газ в Україні. Ми на сьогодні маємо заборону на експорт цього газу в Європу. І тому цим компаніям ми даємо можливість сплачувати ренту по реалізації, а не по добичі. Абсолютно логічний і правильний законопроект до першого читання, який ми доопрацюємо до читання другого. І хочу сказати, що на сьогодні щодо платників податків і щодо сплати податків, сплата податків є на пріоритеті. Бо, якщо армія не отримає грошей… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми обговорили це питання. Вельмишановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та скороченням строків подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроект 7249. Це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей визначення рентної плати за видобування газу природного на період дії воєнного, надзвичайного стану. Ще раз реєстраційний номер проекту 7249. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-287 Рішення прийнято. Йдемо далі. Наступний законопроект. По фракціях, будь ласка, покажіть. Наступний 7255. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту. Спочатку треба проголосувати про включення цього законопроекту 7255 до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За-298 Рішення прийнято. Також я прошу проголосувати і розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-251 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися, виступають тільки ті, хто хоче виступити з цього питання. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти.

Прошу передати слово Миколі Княжицькому. солідарність" буде в першому читанні підтримувати цей закон. Які в нас є зауваження? По-перше, там є термінологічні недоліки. Наприклад, термін "воєнний конфлікт" є неправильним, бо в інших законах і конвенціях використовується "збройний конфлікт" або "агресія". Також ми не погоджуємося з тим, що функції уряду щодо розшуку зниклих безвісти і загиблих мають бути обмежені лише моментом завершення воєнного конфлікту, бо це можуть бути лише тимчасові завдання, а цей момент може бути змінений. Крім того, якщо розширювати повноваження уряду щодо використання позначок для маркування особливих об'єктів, то варто не обмежуватися лише Женевською конвенцією, бо є також Конвенція про поліпшення долі полонених і хворих, Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. І звичайно, в такому разі відповідні позначки на будинках, на місцях, де є культурні цінності, обов'язково мають зберігатися. Ми бачимо, в тому числі, наслідки відсутності таких поміток в долі наших музеїв, які були знищені російськими нацистами під час цієї великої збройної агресії. Тому, як я вже сказав, загалом ми будемо підтримувати цей проект в першому читанні і будемо вносити відповідні поправки до другого. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Железняку Ярославу Івановичу. Клименко Юлія Леонідівна, будь ласка. Шановні колеги, ми, безумовно, будемо підтримувати в першому читанні цей законопроект, доопрацьовувати його до другого. Але хочу звернути увагу, що нам взагалі концепцію цивільного захисту треба переглянути, оскільки ми, скажемо прямо, не були готові до захисту цивільного до початку війни. Ми легковажно відносилися до всього, починаючи від укриттів і закінчуючи евакуацією Тому зараз, маючи такий гіркий досвід і продовжуючи мати такий гіркий досвід, нам потрібно зробити концепцію цивільного захисту, включаючи міжнародні норми на базі міжнародних норм, і почати імплементувати, і, не чекаючи закінчення війни, почати робити все, починаючи від законодавчої бази,

ми не справляємося, тому люди і родичі чекають місяцями для того, щоби отримати і поховати рідних. І закінчуючи побудовою укриттів, побудовою навчання в школах і багато всього іншого, що треба зробити для того, щоби завжди бути готовим і жити спокійно поряд з безумним сусідом, який, на жаль, не дінеться нікуди навіть після закінчення війни. Дякую. Дякую. Будь ласка, Євтушок Сергій Миколайович. Власенко Сергій Володимирович, будь ласка, фракція "Батьківщина". І після цього переходимо до голосування, шановні народні депутати. Дякую, пане Голово. Тут деякі колеги закликають пошвидше голосувати. Ви вже наголосували те, що ми через два тижні вносимо зміни в ті закони, які ми наголосували швидко. Давайте краще пропрацьовувати закони, які вносяться. Фракція "Батьківщина" повністю підтримує концепцію цивільного захисту і більшу частину закону, який вноситься і зараз розглядається. Однак цей законопроект має також і низку вад. Зокрема, на органи місцевого самоврядування, зокрема, на сільські, селищні ради, до їх виключної, я підкреслюю це, виключної компетенції, відноситься ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Ну, уявіть собі, який бюджет сільської, селищної ради витримає ліквідацію наслідків, припустимо, повені або великої пожежі. Звичайно ж, це повинно бути, якщо це передається органам місцевого самоврядування, то відповідно до Хартії місцевого самоврядування за цим повноваженням повинні іти гроші. Тобто ключова історія – не просто перевісити якісь повноваження на місцеві бюджети, а забезпечити фінансування реалізації цих повноважень. Тому що інакше це пустий звук, а нічого доброго в цьому нема. Тому фракція "Батьківщина" під час розгляду до другого читання буде вимагати внесення змін в цій частині і принаймні показати ті джерела фінансування органів місцевого самоврядування, які би забезпечили виконання функції по подоланню наслідків надзвичайних ситуацій, таких як великі пожежі, повені, епідемії, епізоотії тощо. Якщо цього не буде зроблено в другому читанні, "Батьківщина", очевидно, не буде підтримувати цей законопроект, як і більшість органів місцевого самоврядування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього проекту. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу та скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб'єктів забезпечення цивільного захисту та імплементації норм міжнародного гуманітарного права у сфері цивільного захисту (реєстраційний номер проекту 7255). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

Ми маємо проголосувати за включення цього питання до порядку денного сесії,

Шановні колеги, я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. За-219 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися, що будуть виступати ті, хто бажає. Так? Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти.

Західна Німеччина, Японія, Корея, Ізраїль, Італія, Франція, Великобританія – це ті країни, які відбудовувалися після війни. І у них у кожної були дуже різні шляхи, як вони зробили потім успішну країну з руїн. У нас буде свій теж успішний шлях, але ми маємо дивитися на досвід цих країн. І там були дві речі, які спільні в кожній країні, кожна це робила. Перше. Це ринок землі, який, слава Богу, ми вже зробили. І друге – це приватизація. У нас величезна кількість підприємств, які нам не потрібні. І у нас величезна кількість підприємців, які зараз залишили свої домівки і шукають приміщення. Шукають, де знову відбудувати свій бізнес, створити робочі місця, знову платити податки і платити зарплату. І ми маємо зараз нарешті, можливо, війна в цьому нам і допоможе, відійти від радянщини, прийти до висновку, що держава, точно, не є ефективним управлінцем і передати ці приміщення нашим підприємцям. Тому ми будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні. Так, до нього величезна кількість зауважень. Я теж читав висновки Головного науково-експертного управління. Так, його треба в багатьох випадках переписувати, і мої колеги, які представлені в комітетах, я впевнений, і ваші це зроблять до другого читання. Не найбільш складна річ. Але те, що ми маємо робити – це прискорювати приватизацію. Зараз кожна копійка інвестицій в нашу країну, так, можлива, і ми маємо за них боротися. Ми маємо менше зробити бюрократії, не допустивши корупції. Тому, ще раз, цей законопроект ми підтримуємо лише в першому читанні таке ж саме рішення зробити інших колег. Дякую. Чому виникла необхідність такого законопроекту? Для чого він? Через те, що велика кількість підприємств сьогодні вимушені тікати із своїх постійних місць перебування і шукати в інших регіонах підприємства Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Донеччини і багатьох інших міст, їм потрібні локації. Держава має близько 3,5 тисяч підприємств. Більше тисячі може бути використане цими підприємствами, які сьогодні релокуються, тобто приватизовані. Що ми цим законопроектом робимо? Ми пропонуємо пришвидшити процедуру приватизації під час воєнного стану. Сьогодні всі процедури по Закону про приватизацію для приватизації об'єкта займають більше 100 днів. Тобто підприємство вимушено буде чекати, щоб придбати у держави непотрібне їй майно, більше 100 днів, більше трьох місяців. Ми пропонуємо скоротити ці всі терміни, прибрати зайві прибрати зайві процедури і скоротити до 25 днів. Сьогодні приватизація включає п'ять етапів. Перший – це включення об'єкту в перелік на приватизацію. Другий – це рішення про приватизацію та передача від органу управління до Фонду держмайна. Третє – підготовка до приватизації. Четверте – експозиція і аукціон. І п'яте – укладання договору з переможцем. Ці всі процедури сьогодні займають мінімум 100 днів. Ми пропонуємо скоротити до 25 днів, щоб підприємства, які сьогодні в скрутних ситуаціях знаходяться, змогли знайти нове місце і продовжили працювати, і ми могли зберегти їх як робочі місця і як суб'єкти господарювання. Дякую за увагу. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Величкович… Гончаренко Олексій Олексійович, фракція "Європейська солідарність". Олексій Гончаренко. Друзі, ну, давайте будемо дорослими. Ми розглядаємо законопроект, в якому перша мета сказана: пришвидшення приватизації державного майна, це є мета законопроекту, під час воєнного стану. Ми серйозно вважаємо, що це головне наше завдання? Друзі, сьогодні Чистий четвер, давайте тримати свої руки чистими. Це не час займатися приватизацією в принципі в воєнний стан, який ми маємо сьогодні. Взагалі я хочу звернутись до наших правоохоронців. Будь ласка, треба займатися не тільки евакуацією, бо хтось десь кудись евакуювався, потім довго не могли знайти. У вас є свій фронт роботи. Сьогодні є повідомлення про те, що десь розкрадається гуманітарка, десь не доходить допомога. Війна – це не індульгенція для когось, щоб наживатися, навпаки, це той момент, коли треба максимально тримати руки чистими всім і слідкувати за цим. Тому, друзі, давайте не пришвидшувати приватизацію, а посилювати контроль в державі за кожною копійкою, яку сьогодні збирають громадяни, останнє відриваючи для Збройних Сил України, все необхідне даючи для того, щоб Збройні Сили України могли зробити те. Знаєте, що я 23 лютого, в останній день перед вторгненням, з цієї трибуни виступаючи сказав, тоді звертався до цих солдат російської армії: добро пожаловать в ад. І так і виявилося, що це було добро пожаловать в ад. І зараз ми вам кажемо: ви сьогодні ще українській армії додали можливостей, вона вас знищить. І якщо вас зараз хтось відправляє на якусь війну на Донбас, то знайте, на Донбас можна зайти, а вийти звідти вже ніколи не зможете. Тому робіть висновки з тих днів, які пройшли. І якщо не хочете в пекло, то повертайтесь додому, поки є ноги і не в мішку. Дякую. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Героям слава! Власенко Сергій Володимирович, фракція "Батьківщина". Юлія Володимирівна Тимошенко, будь ласка. Шановні колеги, я хочу, говорячи про приватизацію, запитати у вас в залі. Скажіть, будь ласка, ви готові під час війни, коли майже ніхто не їде в Україну, коли ціни реальної на будь-які об'єкти не існує, продати свій будинок, наприклад, або свій бізнес продати під час війни за нуль грошей і піти просто з голими руками і голими кишенями, залишивши все, що у вас було до війни? Якщо ви не зробите це по відношенню до себе, можна запитати: а чого ви допускаєте це по відношенню до держави. Ви що, не розумієте, що сьогодні, на жаль, поки не закінчиться війна, ніякі іноземні інвестори не приїдуть в Україну інвестувати? Це перше. Друге. А ви читали перелік об'єктів, крім великої приватизації, що ще збираються продати? Я цитую прямо те, що написано в законі: об'єкти освіти ідуть на приватизацію, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва, ну, і так далі. Я хочу запитати. Ви як уявляєте собі цю приватизацію, якщо інвесторів не буде реальних, якщо реального конкурсу не буде? Якщо ви хочете поставити по суті об'єкти освіти, охорони здоров'я, ви не збираєтесь нічого цього поновлювати, ви не збираєтесь відроджувати країну, а хочете зараз за безцінь, за нуль розпродати власність України. Я думаю, що це не на часі. Давайте всі разом спочатку доб'ємося перемоги, а потім будемо вибудовувати країну прозоро, без корупції, без того, щоб своїм людям зараз роздати майно державне. Я прошу всіх голосувати проти цього закону. Це неправильно, несправедливо і проти держави. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту. Переходимо до прийняття рішень. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу, скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання, проект Закону про особливості приватизації державного майна в умовах воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7191). Готові до прийняття рішення? Прошу народних депутатів голосувати. За-193 Рішення не прийнято. Шановні колеги, я тоді ставлю пропозицію направити на повторне перше читання. Шановні колеги, направити на повторне перше читання цей законопроект. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-204 Рішення не прийнято. Наступне, шановні колеги. Я ставлю пропозицію повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Шановні колеги, суб'єкту, нехай доопрацює, щоб просто, а не збивати строки підготовки. Я ставлю пропозицію направити цей законопроект суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу голосувати, шановні колеги.

За-206 Рішення не прийнято. Законопроект вважається відхиленим. Дякую. Йдемо далі, шановні колеги. Наступний 7280. Це проект Закону про внесення змін до Закону Україні "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати 7280 включення до порядку денного сесії. Будь ласка. За-275 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За-236 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми домовлялися, тільки обговорення. Прошу записатися: два – за,

Дуже важливо таки згаяти час і зрозуміти, за що ми голосуємо, бо якщо не знати, за що ми голосуємо, то ми будемо гаяти час безкінечно. Якщо коротко, це зняття відповідальності за волонтерську діяльність і зняття відповідальності потреби декларуватися, якщо отримав активи чи якісь послуги у результаті евакуації. Це те, що направлено, щоб підтримати Це ініціатива напрацьована спільно з комітетом з Національним агентством запобігання корупції. Тому прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович, фракція "Батьківщина". Дякую, пане Голово. Ні, це не відповідальність за волонтерство. Ні, це не зняття відповідальності за щось інше. Це насправді розгляд точкового питання тих, хто порушив закон і, можливо, зробив це з корупційною метою. От про це цей закон. Але насправді є проблема у нас значно більш широка. Колеги, у нас мільйон декларантів сьогодні, принаймні таку цифру називають. У нас декілька мільйонів людей виїхало за територію України, і серед них в тому числі декларанти, і в тому числі члени родин декларантів. У нас є значно більш широка проблема, яку нам прийдеться вирішувати рано чи пізно. У нас виникають питання, які в багатьох випадках унеможливлюють декларування за попередній рік і за цей рік. Про це треба думати, як виходити із цієї ситуації, припустимо, тим декларантам, які жили в Бучі, які втратили всю документацію, тим декларантам, які живуть в Харкові, в Херсоні, які не мають можливості ані заповнити декларацію за цей рік, ані підготувати належні документи для подачі декларації за попередній рік. Я ще раз підкреслюю, мова йде не лише про декларантів, а і про членів їх сімей. Тому, може, давайте думати над більш широким колом проблем. Я хочу сказати, що партія "Батьківщина" і фракція "Батьківщина" була серед тих, хто запроваджував це декларування, ми є прихильниками декларування. Але сьогодні ситуація складається в такий спосіб, що треба розв'язувати ці проблеми комплексно, а не точково, тим більше там, де є зазіхання на певні корупційні речі. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Прошу зайняти свої місця. Свої, Нестор Іванович, не ваше місце. Займайте свої місця і готуємося до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету та скороченням строків подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання щодо законопроекту про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7280). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

5847, це друге читання. Будь ласка, не розходьтеся, там тільки одна поправка Нестора Івановича. Якщо він не буде наполягати, я одразу буду ставити. Нестор Іванович, ви не наполягаєте на своїй поправці до цього законопроекту? Ні. Шановні колеги, тоді я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (реєстраційний номер проекту 5847). Шановні колеги, друге читання, в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За-274 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому.

медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі. Це друге читання, 6416. Тут є декілька поправок, які відхилені, і я, наскільки знаю, планувалися ставитись поправки, які враховані, так. Давайте спочатку по тих, які відхилені. Будь ласка, займіть своє місце, запрошую представника комітету. розпочну з тих, які відхилені. Хтось буде наполягати на своїх відхилених? Так, зараз тоді подивимося.

Кулініч, 8 поправка. Не наполягає. Кулініч, 9 поправка. Не наполягає. Радуцький, 10-а. Не наполягає. 11 поправка, Кулініч. Не наполягає. 12-а, Кулініч. Не наполягає. 13-а, Радуцький. Не наполягає. 15-а, Кулініч. Не наполягає. 16-а, Кулініч. Не наполягає. 18-а, Кулініч. Не наполягає. 19-а, Кулініч. Не наполягає. Це поправки, які були відхилені. У той самий час надійшов лист від фракції "Батьківщина" про те, що вони хочуть поставити п'ять поправок на підтвердження, але по домовленістю з Юлією Володимирівною 4 хвилини і не ставимо на підтвердження. Будь ласка, Юлія Володимирівна, виступ, так, будь ласка. А, ви з трибуни хочете, ну, на трибуні, давайте. Давайте тоді тоді 4 хвилини, і переходимо до голосування. Шановні колеги, будь ласка, не розходьтеся, це дуже важливий законопроект. Шановні колеги, я хочу трошки пояснити, про що йде мова. При попередній владі, коли Уляна Супрун була виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я, була зламана вся система закупівлі ліків за державний кошт. Що відбулося? Відбулося те, що насправді було прийнято рішення, що на 6-7 мільярдів гривень щорічно закуповуються ліки через міжнародні Що після того почалося? По-перше, завжди у нас закупалися ліки за три місяці. Три місяці пройшло – Міністерство охорони здоров'я закуповує ліки. Коли поміняли систему так, як хотіла Уляна Супрун, то в нас передплата за всі ліки на початку року на 6-7 мільярдів міжнародним структурам і поставка ліків через 18 місяців. Ви уявляєте взагалі, що це таке? Крім того є дослідження Рахункової палати, от приблизно завтовшки таке, де чітко викладено, що була факти прострочених ліків, були факти поставки ліків не дуже високої якості. І саме головне, наші компанії, які виробляють ліки, по суті були позбавлені державного замовлення. Ця Рахункова палата наша написала конкретну пропозицію: перейти на той метод закупівлі, коли Міністерство охорони здоров'я закуповує через тендери, конкурси, як завгодно, закуповує ліки негайно, швидко, і в тому числі, у вітчизняного товаровиробника. Коли захотіли пролонгувати цю стару ситуацію, яку зробила Уляна Супрун, ми, безумовно, виступили проти, тому що наше Міністерство охорони здоров'я мусить суверенно і нормально закуповувати ліки по найкращій ціні швидко і включаючи наших вітчизняних товаровиробників. Але чомусь зараз виникло пролонгування ще на рік системи, яку нав'язала нам попередня влада. Я не розумію, чому. Я персонально говорила з міністром охорони здоров'я, говорила з керівництвом комітету. Мені сказали, що, так, вони не підтримують це, це неправильно – пролонговувати, але трошки немає виходу. І ми домовилися, що у вигляді виключення, і міністр охорони здоров'я це погодив, тільки деякі вакцини залишаться в закупівлі через міжнародні організації, все інше буде закуповуватися напряму нашою національною системою, причому з урахуванням всіх висновків Рахункової палати. Ми домовилися, і після домовленості знову виникає законопроект, в якому ще на рік Дорогі друзі, я не хочу зараз, ну, розповідати висновки Рахункової палати, но я вважаю, що особливо під час війни нам потрібно надати нашому Міністерству охорони здоров'я право закуповувати ті ліки, які потрібні, включаючи наших включаючи наших сильних вітчизняних товаровиробників, на конкурсній основі, і не переплачуючи 6-7 мільярдів гривень за рік, і потім невідомо, хто користується цими грошима і як. в такій редакції цей закон не підтримувати і повернутися до тих домовленостей, які були з міністром охорони здоров'я, щоби тільки виключно для деяких форм вакцини залишити – через міжнародні організації, а все інше – через вітчизняні наші державні структури. Мені здається, ми тут поставимо хрест на дуже багатьох зловживаннях. Підтримайте мою... Дякую, Юлія Володимирівна. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Ми переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі (реєстраційний номер проекту 6416). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За-266 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, колеги. Наступний законопроект – 3688. Це проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Це друге читання, 3688. Шановні колеги, тут є невеличка кількість поправок. Хто буде наполягати на своїх поправках? Ніхто не буде, ще раз. Голосуємо. Переходимо до прийняття рішення, шановні колеги. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. захисту. Шановні колеги, це законопроект 3688. У другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу народних депутатів голосувати.

За-299 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, у нас є ще один законопроект, друге читання. Це завершальний на сьогодні законопроект 5388. Це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин. Це друге читання. Шановні колеги, тут є низка поправок. Будемо йти по деяких з них, так? Так, 1-а. Івченко. Не наполягає. 2-а, Пузійчук. Не наполягає. Шановні колеги, може ми домовимося, дамо час для виступу? Йдемо поки? Добре. 5-а, Овчинникова. Не наполягає. 6-а, Бурміч. Не наполягає. 7-а, Вацак. Ні, я розумію. Но ви ж не Овчинникова і не Бурміч, і не Вацак. Йдемо, да. 8-а, Кінзбурська. Не наполягає.

Добре. ПУЗІЙЧУК А.В. Шановні колеги, я пропоную, щоб підприємства, установи і організації, а також фізичні особи і підприємці, які використовують найману працю, за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові в порівнянні із законодавством трудові соціально-побутові умови для працівників. Моєю поправкою говориться про те, що роботодавець може покращити умови працівника, якщо у підприємства є такі можливості. Поясніть, чому відхилили цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Коротка позиція комітету, будь ласка, БАБЕНКО М.В. Шановні колеги, ну я не можу коротку позицію комітету дати. Мені треба трошки більше розгорнуто. Я в процесі буду її давати. Дивіться, сфера регулювання трудових відносин, вона є специфічною. І у нас є сторони соціального діалогу у вигляді роботодавців, профспілок і держави. Я хочу всім повідомити, що у нас до другого читання підготовлений повністю узгоджений з роботодавцями і профспілками збалансований законопроект. Тобто абсолютно всі сторони соціального діалогу погодилися з тими пропозиціями, які запропонував комітет. Тому я всіх би просив би врахувати це, і ті правки, які були відхилені, щоб ми відхили, а ті, які підтримали, щоб ми підтримали. Тому що це питання більше пов'язане з з відносинами між профспілками, між роботодавцями. Це питання трудових відносин. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, 18 поправка Пузійчука. Комітет її відхилив. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, моя поправка про те, що підприємство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих, культурно-освітніх, навчальних і спортивних закладів, організацій громадського харчування та організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу. Поясніть, чому ви проти тих умов, які покращують становище медиків, вчителів, працівників спортивних закладів? Ну, просто поясність, яка логіка, якщо на сьогоднішній день країна живе в скрутних умовах? Є дуже велика кількість внутрішньо переміщених осіб і завдання держави – підтримати на сьогоднішній день, а не погіршити становище найманих працівників. Ну, про це ж декларує Президент, над цим працює працює уряд. А по факту ви цим законопроектом погіршуєте становище людей. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 18 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-93 Рішення не прийнято. Юлія Володимирівна, 16-а, вона врахована частково. Будь ласка, вимагайте повного врахування. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Шановні колеги, насправді, про що зараз іде мова. Зараз під час війни, і не тільки на час воєнного стану, в Трудовому кодексі серйозно утискаються права працюючих людей. По суті, це той закон, який Верховна Рада не підтримала до війни, тому що там практично всі напрацювання профспілок, які захищали працюючу людину, зараз на фоні війни нівелюються. Ну, скажіть, навіщо це робити? Навіщо зараз переходити, по суті, на ті форми і методи роботи між роботодавцем і працюючою людиною, які дуже дуже сьогодні скорочують права людини? Ми не маємо права це робити. Що за короткострокові контракти, які, по суті, людину позбавляють прав довгостроково працювати? Тому ми сьогодні оголошуємо... Дякую. Шановні колеги, 16 поправка народної депутатки Тимошенко. Вона комітетом врахована частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка

всі попередні засідання Верховної Ради всі фракції підтримували законопроекти, де було досягнуто консенсусу. Є прохання до вас, давайте знімемо цей законопроект з розгляду, направимо на повторне друге читання і доопрацюємо його таким чином, щоб він дійсно відповідав потребам громадян, щоб він дійсно захищав сьогодні працівників, які працюють на постійні основі, за короткостроковими договорами, тому що наше завдання сьогодні як парламенту – захистити і сприяти роботодавцям, сприяти працівникам, сприяти тому, щоб створювались робочі місця. І це наш обов'язок дбати про людей в такій тяжкий час. Сьогодні велика кількість підприємств не працює, люди не мають роботи, не мають заробітної плати. І замість того, щоб покращити їхні умови, ви цим законопроектом намагаєтеся їх погіршити. Дякую. 27 поправка народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна поправка 33, Волинець. Ми домовлялися, 5 хвилин на виступ і ви знімаєте 27 ваших поправок. Будь ласка. Пане Голово, я би хотів би вийти на трибуну. Дозвольте мені? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, так не може бути. За трибуною стоїть людина, яка доповідає, відповіді дає і так далі. ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Якось не зовсім зручно, я говорю за спиною колег... ГОЛОВУЮЧИЙ. А я попрошу колег сісти на свої місця. Я вас дуже чудово бачу ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Пане Голово, в мене є залізобетонні аргументи, чому за цей законопроект не можна голосувати. Міжнародна організація праці, а також Міжнародна конфедерація профспілок звернулися двічі до Президента Зеленського, до вас як спікера парламенту України, до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з просьбою не приймати подібні закони, як цей 5388. Справа в тому, що в Україні зараз націлились на зміну трудового законодавства і цілої низки інших законів, це їх більше 30. Справа в тому, що пробиваються дірки у діючому трудовому законодавстві. І тому в тих листах, пане спікере, персонально до вас, ви пам'ятаєте про ці листи, ми про це не один раз з вами говорили, пояснюється, що в Україні через такі спроби порушуються директиви Європейського Союзу. Колеги, я прошу, послухайте! Мова йде про 18,5 мільйона людей найманої праці, українців, які мають відчувати себе захищеними. Так в даному випадку, коли при таких змінах, при прийнятті таких законів порушуються директиви Європейського Союзу, в той час, коли Україна заповнює опитувальник при спробі вступити в Європейський Союз, Україна сама собі закриває шлях до вступу в Європейський Союз. Єврокомісія, Європейський парламент, Міжнародна організація праці намагаються постійно надати Україні допомогу для того, щоб адаптувати ринок праці в Україні до світових стандартів. Наприклад, Міжнародна організація праці розгорнула в Україні сім спеціальних проектів для розробки законопроектів, які відповідають конвенціям Міжнародної організації праці і європейським нормам. Зараз це все перекреслено і на це комітет не звернув уваги, як і роботодавці, так і Кабінет Міністрів. Мене дивує наступне. Кабінет Міністрів був більш поступливий, коли працювала Погоджувальна рада, коли працювала робоча комісія. Але представники Кабінету Міністрів, зокрема Міністерство економіки, зайняли дуже жорстку позицію як і пані Третьякова, голова Комітету з питань соціальної політики. Виникає питання чому чому наша влада, наш парламент намагається українців віддати в рабство, віддати в рабство не просто як роботодавців, а віддати загально в рабство наших людей. Дивіться, що пропонується в цьому законопроекті. Наприклад, що військовослужбовці або представники альтернативної служби при звільненні в запас повинні проходити спеціальну перевірку. Мається на увазі… Так само це торкається і одиноких жінок, які мають на своєму вихованні дітей до 16 років, а також ті, які мають дітей-інвалідів до 16 років. тепер наступне. Мають проходити цю ж саму перевірку, випробувальний термін молоді спеціалісти, молоді робітники, а також переміщені особи в умовах війни, так само робітники, працівники, які переводяться з одного підприємства на інше підприємство. Це, дивіться, яка ситуація, я приведу приклад. Чимось незручний працівник для роботодавця і він хоче його звільнити. Він оголошує про переведення на інше підприємство в своїй системі. (Прошу відійти, колего). І цей же робітник має пройти спеціальну перевірку. Це для того, щоб людину просто звільнити безпідставно з роботи. Шановні колеги, при такій системній зміні трудового законодавства ми не повернемо з-за кордону біженців і тих і тих осіб кілька мільйонів, які необхідно повертати в державу. (І я прошу, колеги, ви мене закриваєте, мені тяжко, нелегко виступати). Шановні колеги, поважайте наших найманих працівників. Поважаємо українців. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, в кожного народного депутата є своє робоче місце і немає депутатів, в яких робоче місце в проході. В кожного є своє місце, за яким він повинен працювати, як це працює вся Україна. Будь ласка, дякую вам за вашу позицію. Йдемо далі. 34 поправка. Кабаченко, будь ласка. Йдемо далі. Дякую. 35-а, Євтушок. Далі йдемо. 36-а. Юлія Володимирівна, будь ласка.

Шановні колеги, ну, взагалі є питання, чи варто розглядати такий законопроект під час військового стану, який розпочали ми ще в першому читанні в мирний час. А поправка моя стосується конкретної речі. Бо, як на мене, кожен законопроект, що стосується соціальної сфери, мав би бути на покращення. А в даному випадку цим законопроектом скорочується строковий договір не більше 5 роками. Шановні колеги, чому ви обмежуєте права працівників? Правка моя з Юлією Тимошенко за номером 36 стосується саме визначення, щоб скасувати обмеження строкового договору на 5 років. роботодавець і працівник хоче більше, як є зараз за діючим законодавством, чому ви обмежуєте? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, 36 поправка народної депутатки Тимошенко, Цимбалюка і Івченка, комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

За-62 Рішення не прийнято. Дякую. 38-а, Івченко. Не наполягає. 39-а. Пузійчук, будь ласка, Андрій. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, "Батьківщина". Колеги, якщо дивитися на провідні економіки світу, в тому числі Японію, у них є пожиттєва система Ви на сьогоднішній день обмежуєте як права працівників, так і права роботодавців, це те, про що зазначав мій колега Михайло Михайлович Цимбалюк, 5 років. Моя поправка аналогічна, якщо роботодавець і працівник має бажання укласти контракт на 10, на 15, на 20 років, держава не повинна обмежувати це право, погіршення становища працівників. І почуйте, цей законопроект, він буде працювати і проти працівників, і проти економіки, і проти майбутнього Ви сьогодні повинні думати над тими законопроектами, які будуть покращувати становище людей, тими законопроектами, які будуть повертати людей в країну, а не змушувати звідси виїхати. Шановні колеги, 39 поправка народного депутата Пузійчука, комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

47-а, Вацак. Не наполягає. Буде наполягати тільки фракція "Батьківщина". Я правильно розумію, інших колег я можу пропускати? Так, тоді я дивлюся тільки по колегах з фракції "Батьківщина".

Кабаченко. Не наполягає. 89-а, Євтушок. Не наполягає. 93-я, Тимошенко, будь ласка. Шановні колеги, я хотіла би, щоб ви звернули увагу на виступ Михайла Волинця, який є частиною об'єднань світових профспілок. Ви знаєте, що всі профспілки кожної країни, в тому числі і міжнародні об'єднання, вони не здають жодного права працюючої людини, наслідок їх багатолітньої роботи це якраз і є діючий сьогодні Трудовий кодекс, який підтриманий міжнародними профспілками. В України Зараз є заключення на цей закон міжнародних профспілкових організацій. Вони вкрай негативні, вони говорять, що тут суттєво Шановні колеги, 93 поправка народної депутатки Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу народних депутатів визначатися та голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. 94-а, Пузійчук. 14:33:38 ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую, шановний головуючий. Руслан Олексійович, український парламент – це все-таки місце дискусій, і дуже хотілось би почути позицію представника профільного комітету. Микола Володимирович, цей законопроект був підготовлений в довоєнний час. Під час війни повинні бути зовсім інші норми, які регулюють трудове законодавство. І ми свідомі того, що ми зараз живемо дуже непростий час. Ми сьогодні повинні проявити мудрість, відкласти цей законопроект, направити його на повторне друге читання і напрацювати законопроект, який буде захищати, посилювати права працівників під час війни. Давайте сьогодні думати і дбати про наших людей не на словах, а справді. Послухайте щоденні виступи Президента, зробіть те, що він говорить, підтримайте наших громадян, підтримайте наших працівників. Дякую.

ми прийняли відповідний закон, який регулює цю специфіку, і будемо вносити ще додаткові зміни до законодавства, які будуть враховувати специфіку регулювання трудових відносин у військовий час. Що стосується захисту прав працівників, хочу ще раз підтвердити, що Федерація профспілок України підтримала даний законопроект. Так само даний законопроект підтримали і представники Міжнародної організації праці. Тому правку пропонуємо відхилити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 94 правка Пузійчука, комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна поправка 96. Пузійчук, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. От я повністю з вами погоджуюсь. Але, дивіться, законопроекти, вони повинні бути комплексні, гарно пропрацьовані, і один законопроект не повинен суперечити іншому. І ще раз, цей законопроект – законопроект довоєнного часу і він не враховує ті зміни, які ми прийняли. Він сьогодні порушує права, ну, шановні колеги, ну, почуйте ключову річ: він не захищає захищає наших працівників. Скажіть, яка наша мета… яка ваша мета? От ви сьогодні представляєте комітет, багато членів комітету виступали проти цього законопроекту, виступали за те, щоб його направити на повторне друге читання. Поясніть мені, поясніть колегам і нашим громадянам, чому ви так наполегливо намагаєтеся сьогодні протягнути цей законопроект. Дайте, будь ласка, відповідь: яка ціль, яка така швидка необхідність? Шановні колеги, я ставлю на голосування 96 поправку Пузійчука. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Шановні колеги, 100 поправка, Пузійчук. Пане Андрій, може, я вам дам деякий час?

Я не розумію, все-таки парламент – це місце дискусій, я хотів почути відповідь на моє попереднє питання. Яка необхідність приймати сьогодні цей законопроект? Просто поясніть, яка мета, якщо він не покращує становище працівників, якщо він буде... ну, яка його ціль? Що він створить нові робочі місця? Він покращить умови? Ну, просто поясніть, з якою ціллю ми намагаємося його проводити. Ну, для чого ви це робите? Ви аргументуйте, можливо, ми почуємо аргументацію аргументацію від представника профільного комітету і зрозуміємо мотиви. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, тоді, якщо можна, ще раз позицію комітету. Шановний представник комітету, ще раз позицію комітету, чому саме зараз це необхідно, бо це вже третє питання до вас з цього… Дякую за запитання. Дивіться, даний законопроект розглядається комітетом вже протягом чотирьох місяців. Проведена величезна кількість робочих груп, ще раз наголошую, за участю абсолютно всіх представників сторін соціального діалогу, включаючи найбільший, найголовніший в Україні репрезентативний орган, який представляє працівників, - це Федерація профспілок України. Абсолютно повністю погоджено з даним репрезентативним органом кожну позицію даного законопроекту, так само як погоджено і з роботодавцями. Правку прошу відхилити. Законопроект прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю 100 поправку Пузійчука. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. 101-а. Пузійчук, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Виступав Михайло Волинець, наш колега з фракції "Батьківщина", який представляє Федерацію профспілок, Федерацію гірників. Коли ви заявляєте про те, що це погоджено, це не відповідає дійсності. Ви чули особисто під час сьогоднішнього засідання представника федерації, ви чули його виступ. Він говорить про те, що ні європейські, ні світові федерації не підтримують, профспілки не підтримують ці законопроекти. покажіть зараз колегам письмове підтвердження того, що це підтримується. Покажіть, будь ласка, підтримку Федерації профспілок гірників. Ми не бачимо цього. Де підтримка? Ви сказали про одну організацію, і то це є тільки ваші слова. Ви можете нам як колегам надати зараз підтвердження ваших слів? Дайте пояснення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 101 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-62 Рішення не прийнято. Наступна поправка 102-а. Пузійчук. Будь ласка. 14:41:25 ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую, шановний головуючий. Руслан Олексійович, я в попередньому виступі задав питання, чи може головуючий підтвердити свої слова, показати, де є підтвердження і згоди профспілок. Михайло Якович Волинець говорить про те, що профспілки не підтримують. Він чітко зазначає, що ні українські, ні світові, ні європейські профспілки не підтримують. І цей законопроект не буде відповідати нормам європейського законодавства. Якщо ми рухаємося до Європейського Союзу, то у нас повинно бути збалансоване законодавство, яке відповідає європейським нормам. А цей законопроект зовсім не про те. Тому прошу представника комітету надати ґрунтовну відповідь. Дякую. Пане Андрій, дивіться. Оскільки ви до мене звернулися теж, я з превеликим задоволенням, але є робота комітету, є робота вже залу пленарного. Оці всі питання наявності і відсутності підтримки, мені здається, це питання цього… (Шум у залі) Шановні колеги, хвилиночку. Тому що до мене було звернення, я теж маю право на репліку. Чи я не маю прав народного депутата? Тому я пояснюю, що є рівень комітетський. Але я надаю одну хвилину ще для наших колег, нехай вони пояснять. Але всі ці питання можна вирішити на рівні комітету. Будь ласка. Під час розгляду законопроекту на кожному засіданні присутній повноважний представник Федерації профспілок України. З фінальним засіданням ви можете ознайомитися з підтримкою даного рішення в протоколі засідання. А так само, якщо ви направите відповідний запит до комітету, я впевнений в тому, що вони вам нададуть можливість, і відеодоказ, мабуть, захочете побачити, підтримання представником Федерації профспілок України. Дякую. Шановні колеги, 102 поправка народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення… прийнято. Наступна поправка 110, Пузійчук. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Я б ще хотів би почути відповідь на запитання, яке я задавав двічі, повторюю його втретє. Поясніть, будь ласка, колегам, мені, суспільству, працівникам, яка є необхідність приймати сьогодні цей законопроект? Він не відповідає сьогоднішнім потребам. Сьогодні, під час військового стану повинні бути зовсім інші законопроекти, які регулюють трудові відносини під час війни, під час військового стану. І ще раз почуйте ключове. Ми сьогодні повинні думати над тим, як покращити умови людей, які сьогодні без роботи, без заробітної плати. Ми сьогодні повинні думати про ті підприємства, які сьогодні знищені або припинили роботу. І це розмова не тільки в тих містах, де відбувалися бойові дії, а це і місто Київ, де більшість… ГОЛОВУЮЧИЙ. 110 поправка народного депутата Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка

Ви знаєте, на превеликий жаль, ми знову повернулися до практики, до воєнного часу, коли парламент – не місце дискусії, а фактично реалізація чиїхось невідомих побажань. От я все-таки дуже хочу почути, чиї побажання, з якою ціллю і з якою метою намагаєтесь сьогодні реалізувати, чому погіршуєте становище наших працівників. Якщо ваша мета і так людей виштовхувати з країни, то сьогодні більше 4 мільйонів людей виїхало з України. І коли вони будуть бачити такі трудові кодекси, ті зміни, які ви вносите, то в них буде з кожним днем все менше і менше бажання повертатися до країни. Сьогодні парламент повинен думати і працювати над тим, як повернути людей, як створити умови для гідної роботи, яку їм гарантує Конституція, і належних умов життя. 120 поправка народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Наступна поправка 126, Тимошенко. Шановні колеги, я спробую вам пояснити конкретні концепції, які міняються в цьому законі, і ви для себе визначтеся, ви готові це підтримати чи ні. До прийняття цього закону зараз на кожному підприємстві існує колективна угода, колективний договір, де практично всі працівники через профспілки укладають з власниками, з керівництвом підприємства колективну угоду: годин працювати, як звільняються, як приймаються на роботу, які пільги, як оплачують понаднормові робочі години і дні. Тобто це цілий документ. І коли людину приймають на роботу, то людина потрапляє в систему колективного договору сьогодні і може захистити свої права надійно разом з профспілками. В цьому законі анулюються колективні договори і переходять на короткострокові індивідуальні без будь-якого захисту... Шановні колеги, 126 поправка народного депутата Тимошенко. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. 14:48:36 За-59 Рішення прийнято. Не прийнято, перепрошую. 126-а це була. Далі

Сергій Демченко, Дніпровський район, Дніпропетровська область. Колеги, зацитую дещо із зауважень Головного юридичного управління. З метою наближення норм кодексу до законодавства держав-членів Європейського Союзу, зокрема положень Директиви ЄС від 20 червня 19-го року "Про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі", на нашу думку, доцільно було б у змінах до статті 32 кодексу врахувати пропозицію народного депутата України Демченка (поправка номер 153) щодо обов'язку власника або уповноваженого ним органу повідомляти працівнику про зміну істотних умов праці, які не тягнуть за собою погіршення умов праці, за першої можливості, але не пізніше дня запровадження цих змін. Колеги, прошу підтримати цю правку. Дякую. 153 поправка народного депутата Демченка. Комітет її запропонував відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. 155 поправка. Тимошенко, будь ласка. Шановні колеги, я, продовжуючи зараз ту тему, яку я почала, цей закон ставить хрест на колективних договорах, що позбавляє працівників цього підприємства колосального пласту прав, Він може бути заключений на будь-який час і не передбачувати нічого, що передбачено було колективними угодами. Це прямо протирічить директивам Європейського Союзу. Ми сьогодні заповнюємо спеціальні документи для того, щоб України могла стати кандидатом до членства в Європейському Союзі. І на фоні цього ми приймаємо закон на вимогу тих лобістів, які цей закон протягують, які прямо порушують… Шановні колеги, 155 поправка народної депутатки Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Будь ласка, 156-а, Волинець. Не наполягає. 157-а, Євтушок, будь ласка. Не наполягає.

Шановні колеги, ну, насправді давайте порядок денний по його формуванню. Два роки лежить законопроект по підвищенню пенсій військовослужбовцям. Може, його включайте в порядок денний? Наступне. Я розумію, пане Микола, вас як керівника робочої групи, але насправді було б краще дочекатися перемоги над москалями і тоді розглянути публічно із запрошенням всіх представників громадськості цей законопроект, і була б зовсім інша думка. Мене цікавить, як можна як можна було до тих всіх, хто планує голосувати "за", як можна було передбачити випробувальний термін для молодих робітників, які закінчили ПТУ? Зараз вони не мають цього. Як ви передбачаєте випробувальний термін для звільнених в запас з військової служби? Ви цим законом встановлюєте осіб, які обрані на посади переможців конкурсів. Шановні колеги, читайте, що голосуєте. БАБЕНКО М.В. Комітет пропонує відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, ставлю на голосування правку номер 162. Комітетом відхилено. Прошу голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. Будь ласка, 168-а, Кабаченко.

Будь ласка, Кабаченко, 168-а. Ні. 169-а, Овчинникова. Не наполягає. Євтушок, 170-а.

Дякую, шановний головуючий. Микола Вікторович, от поясніть все-таки, ви чули виступ Юлії Володимирівни Тимошенко, ви чули виступ вашого колеги Сергія Демченка, що цей законопроект не відповідає європейському законодавству, не відповідає європейським директивам. На цьому тижні Україна передала опитувальник для вступу до Європейського Союзу. Ви сьогодні приймаєте законопроекти, які суперечать європейському законодавству. Куди ми рухаємося – до Європи, чи ми намагаємося робити кроки назад? І ми все-таки не почули, яка мета прийняття цього законопроекту. Для кого він приймається? Він не приймається для українських громадян, він не приймається для української економіки. Два питання. Чому намагаєтеся приймати законопроект, який суперечить європейським нормам? Дайте відповідь, БАБЕНКО М.В. Я ще раз хочу підтвердити, що даний законопроект в повній мірі відповідає всім міжнародним конвенціям в галузі трудових відносин, так само як і відповідає директивам Європейського Союзу. Хочу також запропонувати вам все ж таки наступного разу, коли будуть розглядатися подібні законопроекти, особисто бути присутнім хоча б один раз для того, щоб під час робочої групи обґрунтовувати свою позицію і доводити до колег, в чому полягає невідповідність тим або іншим нормам європейських директив. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку номер 177 Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу голосувати.

14:57:19 ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую, шановний головуючий. Микола Вікторович, я повністю підтримую вашу пропозицію і готовий долучатися до роботи робочої групи за двох умов. Перша умова. Направте цей законопроект на повторне друге читання, і будемо відпрацьовувати його в робочих групах з урахуванням воєнного стану і потреб нашої економіки. Це перше. Друге. Запрошуйте народних депутатів на засідання робочих груп. Всі мають СЕДО, мають доступ, запрошуйте нас на робочі групи, щоб не тільки члени комітету могли аргументувати і пояснити свою позиції, а й інші ваші колеги, тому запрошуйте. Колеги, от прошу вас направити цей законопроект на повторне друге читання. Почуйте, ми повинні працювати над підтримкою української економіки і підтримкою наших працівників. А те, що ви говорите, що всі підтримують, Головне науково-експертне управління зазначає про…

За-59 Рішення не прийнято. 186-а. Так, врахована.

Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Колеги, на сьогоднішній день на підприємствах є графіки відпусток, трудовими договорами визначається між підприємством і працівниками кількість додаткових днів відпусток. Цим законопроектом ви скасовуєте можливість роботодавцю надавати додаткові дні відпустки, ви погіршуєте умови працівників. От поясність, в цей час яка ваша мета? От я дуже хочу почути, яку мету ви намагаєтесь досягти цим законопроектом, чому ви хочете в цей час погіршити становище українських працівників?

Законопроект, знову повторюю, збалансований. А я все-таки пропонував би народним депутатам все-таки бути присутніми хоча б один раз на робочих групах для того, щоб мати можливість аргументовано в залі доводити свою позицію. Я наполягаю на тому, що основна робота кропітка відбувається не в залі, а саме під час розгляду законопроекту в комітеті. Дякую.

Шановні колеги, я просто хочу, щоб ви не емоціями жили, а просто конкретними речами, які руйнує цей закон. Ви знаєте, що чітко визначений сьогодні Трудовим кодексом режим відпочинку і роботи працюючих людей. Сьогодні є передбачена Трудовим кодексом гарантована відпустка. Цим Трудовим кодексом передбачений обов'язок роботодавця вести графік відпусток і не порушувати, щоби працююча людина гарантовано мала відпустку свою і могла відпочити. Цим законом ви руйнуєте цей порядок, роботодавця звільняєте від обов'язку вести облік відпусток і не порушувати режим праці і відпочинку. Ви, по суті, залишаєте працюючу людину без гарантованої відпустки. Не приймайте цей закон! ласка, Микола Вікторович, будете відповідати? 15:02:31 БАБЕНКО М.В. Ну, я так розумію, що це в цілому по законопроекту, а не по конкретній правці? Це 204 правка була в нас? Правку пропоную відхилити. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 204 народних депутатів Тимошенко, Цимбалюк, Івченко. Комітетом відхилено. Прошу голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Євтушок, 210-а. Наполягаєте? Не наполягаєте.

приймається фактично втемну. Сьогодні немає прямої трансляції, сьогодні немає журналістів. І, знаєте, це дуже схоже дежавю 2020 року, коли під час COVID приймали законопроект про продаж української землі. От такі законопроекти, вони шкодять нашій єдності, вони шкодять майбутньому нашої країни. І сьогодні не можна приймати за спиною українських працівників без камер такі законопроекти. Люди повинні знати, як депутати голосують, хто дійсно відстоює права громадян, а хто на словах, і в тому числі громадяни повинні знати, хто зі "слуг народу" дійсно підтримує Президента, його ініціативи, а хто досягає якісь...

За-55 Рішення не прийнято. 218 правка народного депутата Пузійчука, відхилена комітетом. Микола Вікторович, а прокоментуйте, будь ласка, відповідність цього законопроекту Конституції України. Ми всі з вами знаємо, що закони, законопроекти повинні відповідати Конституції. Конституція зазначає про те, що законопроекти не можуть погіршувати становище громадян. Цим законопроектом ви суттєво погіршуєте та обмежуєте права українських працівників. От аргументуйте, чому ви намагаєтесь провести законопроект, який суперечить українській Конституції під час війни. І це є підставою для звернення народних депутатів до Конституційного Суду з тим, щоб скасувати цей законопроект як антиконституційний. Поясніть, будь ласка. Дякую. 15:05:52 БАБЕНКО М.В. Даний законопроект ніяким чином не звужує прав працівників і складений таким чином, що в повній мірі відповідає положенням Конституції України. Правку пропонуємо відхилити. Дякую, Микола Вікторович. Будь ласка, ставлю на голосування правку номер 218 народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Прошу голосувати. За-57 Рішення не прийнято. 224 правка народного депутата Пузійчука. Відхилена комітетом. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Микола Вікторович, маю до вас дуже велике прохання, з великою повагою до вас, до вашої фаховості. Але аргументуйте, будь ласка, от загальні вислови, загальні вирази. От ви зараз зазначаєте про те, що Головне науково-експертне управління Верховної Ради в офіційному висновку, який розміщений на сайті Верховної Ради, говорить про те, що цей цей законопроект не відповідає європейським директивам, європейському законодавству. Ви стверджуєте, що відповідає. Можливо, нам потрібно з'ясувати дійсно, хто хто правий. Можливо, ви дійсно праві, а не Головне науково-експертне управління. І, можливо, варто для цього направити законопроект на повторне друге читання, доопрацювати його, і дійсно винести, і отримати одноголосну підтримку в залі, а не сіяти розбрат і якісь суперечки на сьогоднішній день. На жаль, в межах регламенту я можу надавати відповіді лише виключно в рамках тих правок, які ми зараз розглядаємо. По правці я нічого не почув. Правку пропоную відхилити і йти далі. Дякую. Будь ласка, ставлю на голосування правку номер 224 народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Будь ласка, прошу голосувати, 224. За-51 Рішення не прийнято. Будь ласка, 226 правка народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Дякую, шановний головуючий. Микола Вікторович, поясніть, будь ласка, наступну норму цього законопроекту. На сьогоднішній день в Трудовому кодексі є чітко зазначені підстави випадків, у яких випадках роботодавець може звільнити працівника. Це прогули без поважної причини. Якщо це скорочення, працівника повинні поставити до відома завчасно, виплатити компенсацію при скороченні. В законопроекті, який ви пропонуєте, нівелюються ці норми, і фактично доля працівника буде залежати не від українського законодавства, а від настрою роботодавця. Якщо буде настрій роботодавця дуже поганий або хтось комусь не сподобається, то ці працівники будуть звільнені. І превеликий жаль, закони України, які приймає Верховна Рада від імені громадян України, не будуть їх захищати. Поясніть оці норми. Дякую. Дякую. відвідувати робочі групи, приймати участь в дискусії. Що стосується вашого запитання. Запропонованим законопроектом так само встановлені чіткі випадки, коли роботодавець може звільнити працівника. Нічого в цьому плані не змінюється. Правку пропоную відхилити. Будь ласка, ставлю на голосування правку 226 народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Прошу голосувати. За-53 Рішення не прийнято. 232-а, здається, да? 232-а народного депутата Пузійчука. А, вона врахована. 234-а відхилена. Будь ласка,

Микола Вікторович, от дивіться, у нас зараз з вами з'являється дискусія, до цієї дискусії долучаються наші колеги, в тому числі представники від монобільшості. Я розумію, що ви сьогодні представник комітету, ви не є представником монобільшості. І скажіть, чи відповідає цей законопроект тим заявам Президента, які ми чуємо щодня. Сьогодні Президент і уряд працює над тим, як перемістити підприємства, як запустити економіку, як створити робочі місця і в тому числі як подбати про громадян. Чим цей законопроект сприяє створенню робочих місць, де пріоритети? Дякую за запитання. Хочу звернути вашу увагу, для того, щоб була дискусія, необхідно, щоб обидві сторони дискусії володіли предметом дискусії. Що стосується відповідності заявам Президента. Я не є представником Президента і не можу коментувати. Пропоную далі вести дискусію фахово по поправках. Дану правку пропонуємо відхилити. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 234 народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Прошу голосувати. За-49 Рішення не прийнято. 239 правка народного депутата Пузійчука, відхилена комітетом. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Підходить колега від "Слуга народу" і теж починає уже чути фракцію "Батьківщину" і розуміти, які ризики несе цей законопроект. Колега каже, що сьогодні народні депутати можуть бути більш корисними для суспільства, для громадян. Ми повинні сьогодні працювати на благо України, на благо українських громадян. Давайте сьогодні відправимо цей законопроект на повторне друге читання і приймемо те, що дійсно буде захищати громадян. Пропоную відхиляти, навіть не знаю, як коментувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. 239 правка Пузійчука, відхилена комітетом. Прошу голосувати.

За-38 Рішення не прийнято. 241 правка народного депутата Пузійчука. 241-а відхилена комітетом.

Микола Вікторович, от зверніть увагу, що відбувається на сьогоднішній день. Цей законопроект не єднає український парламент. На превеликий жаль, не всі колеги мали можливість над ним попрацювати, не всі колеги долучилися до роботи, не всі розуміють його зміст і ті негативні ризики, які він несе. Відправте законопроект на друге читання. Будемо... разом попрацюємо і дійсно підготовимо нормальний законопроект. Наші виступи направлені на те, щоб ви, колеги, зрозуміли суть цього законопроекту, той негатив, який він сьогодні внесе в українське суспільство. Не розколюйте суспільство, не налаштовуйте людей проти влади. Я не розумію, яким чином колеги, які не розуміють зміст законопроекту, могли подавати до нього правки. Це взагалі тоді нонсенс якийсь. Прошу відхилити. Дякую.

Я готова взяти 5 хвилин, і ми відмовимося від правок. То ми можемо переходити до голосування в цілому. Тоді я прошу запросити народних депутатів до зали терміново, тому що в нас багато депутатів зараз не в залі, вивчають бомбосховища. Вам дати час, Юліє Володимирівно? 5 хвилин. До трибуни чи з місця? Давайте на трибуні, щоб красиво було. Будь ласка, Юлія Володимирівна, 5 хвилин. Юлія Володимирівна Тимошенко.

Шановні колеги, знаєте, в мене склалося зараз таке враження, що деякі закони, які дуже важливі для країни, які мають дуже велику історію взагалі створення прав і свобод людей, чомусь викликають розділення парламенту, знаєте, як дві футбольні команди, хтось вболіває за те, щоб він був прийнятий, хтось вболіває за те, щоб він був не прийнятий, не розуміючи суті того, що відбувається. Оце саме головне. Я хочу просто сказати вам одну річ, яку прошу врахувати при вашому голосуванні. Профспілки в світі працюють приблизно 300 років, 300 років щоденної боротьби профспілок за права працюючих людей. Тому що, якщо залишити працюючу людину один на один з роботодавцем. Без жорсткого обмеження порушення прав людини роботодавець, який хоче зробити свій прибуток максимальним, він зробить, права працюючої людини абсолютно мінімізованими, такими, які взагалі практично попрані. І сьогодні ми з вами маємо Трудовий кодекс, який пройшов експертизи на міжнародному рівні, який працює багато років і який передбачає, що роботодавець не має людину як просто найманого раба, що у людини є обмежений робочий день, у людини є гарантована відпустка, є виключний обмежений перелік, по якому може звільнити працюючу людину роботодавець. І якщо порушений Трудовий кодекс, це буде означати, що звільнення людини буде оскаржене в суді і людина залишиться на роботі. Ви розумієте, що той документ, який зараз ви хочете нашвидкуруч прийняти, він якраз і скасовує всі положення Трудового кодексу, які так чи інакше гарантують працюючій людині мінімальний захист. Колективна угода заміняється короткостроковою індивідуальною угодою, в якій нічого не прописано. Наприклад, скажіть, чим завинила працююча людина, що їй більше не будуть платити по збільшеному тарифу за сферхнорму роботи більше 8 годин? Скажіть, чим завинила людина, якщо їй не будуть давати гарантованої відпустки так як це передбачено сьогодні Трудовим кодексом? Все віддано на відкуп роботодавцю. як 300 останніх років життя світу довели, що профспілки потрібні для того, щоб обмежити апетити роботодавців у використанні найманого труда без будь-яких меж. Ви зараз перекреслюєте цим законом 300 років роботи профспілок світу. Я можу вам сказати, чим провинилися перед вами, наприклад, військові, звільнені зі служби. Тому що для них виписаний в цьому законі особливий порядок прийому на роботу, де його можуть викинути в будь-яку хвилину так званим прикрили це терміном, називається "випробувальний термін". Чим військові завинили перед нами? Сьогодні в Трудовому кодексі цих випробувальних якихось спеціальних речей, які придумає роботодавець, немає. І саме для військових це виключення робиться, що вони не будуть набувати роботу по колективному договору, а для них чомусь особливі драконівські умови. Скажіть, чим провинилися одинокі матері, які мають дітей віком до 16 років, яким також цим законом прописані драконівські умови прийняття на роботу? Ми що, сьогодні позбавляємо самотніх мам прав, можливостей? Навіщо ми це робимо? Я хочу просто попросити вас, почитайте цей закон. Безумовно, ми будемо боротися. Ми підемо як команда в Конституційний Суд. Ми замовимо експертизу міжнародних профспілкових організацій і Євросоюзу. Ми доб'ємося скасування цього безглуздя. Але навіщо ми зараз це робимо під час війни? Я пропоную направити цей закон на друге читання. Спокійно прибрати все, що протирічить директивам Європейського Союзу, міжнародним конвенціям по захисту прав працюючих людей, і приймати документ, за який нам не буде соромно. Дякую, Юлія Володимирівна. Переходимо до голосування. Прохання зайняти свої місця, в зал повернутися, хто не повернувся. Можемо? Ставлю на голосування прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект за реєстраційним номером 5388 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин. Прошу голосувати.

За-187 Рішення не прийнято. Є пропозиція спрямувати на повторне друге читання. Ставлю на голосування пропозицію спрямувати на повторне друге читання.

За-197 Рішення не прийнято. Закон відхилений. По фракціях. І ще одне голосування, колеги, не розходьтеся, будь ласка. Є пропозиція доручити невідкладно Голові Верховної Ради підписати прийняті сьогодні в цілому законопроекти та негайно спрямувати їх Президенту України на підпис. Ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу підтримати.

За-238 Рішення прийнято. Також є невелике оголошення. Відповідно до статті 60 Регламенту, згідно з поданими заявами, повідомляю про входження народних депутатів України Королевської Наталії Юріївни та Солода Юрія Васильовича до складу депутатської групи "Платформа за життя та мир". Шановні колеги, всі питання, які були на сьогодні заплановані, розглянуті. Дякую за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання, робимо перерву. Про час і місце наступного нашого зібрання вам буде повідомлено завчасно. Віримо у Збройні Сили України. З нами правда, з нами Бог. Русский корабль идет туди, куди идет. Разом переможемо. Слава Україні! Дякую